härra Helmel on enne eelnõusid ja arupärimisi protseduuriline või on teil soov üle anda eelnõusid või arupärimisi? Teil on mõlemad näpud püsti. Palun mikrofon! Aitäh, härra eesistuja! Mul on küsimus seoses meie eilsete protseduuriliste küsimustega, mis puudutasid peaministri kutsumist parlamendi ette. Kas juhatus on vahepeal saanud selgust peaministri töögraafikust ja võimalusest meie ette ilmuda? Aitäh,

peaminister Vabariigi Valitsuses planeerinud pikema arutelu energiahindade teemal. Seetõttu ta Riigikogu ees neljapäeval olla ei saa. Aga ta on homme infotunnis ja seal saab neid teemasid käsitleda, kuid neljapäevaks on planeeritud pikem arutelu valitsuses. Härra Reinsalu.

Ja praegune käsitlus ei vasta Eesti avalikkuse, Eesti inimeste ega Eesti ettevõtjate huvidele – see, kuidas valitsus seda on käsitlenud. Parlamendi opositsioon soovib pidada erakorralist arutelu koos peaministriga, [et teada saada,] millised on

vaid me soovime pidada sellist parlamentaarset debatti, kus opositsioonil on võimalik teha oma ettepanekuid ja parlamendil on võimalik kuulata peaministri sisulist käsitlust, ettekannet kujunenud kriisi kohta. Küsimus on selles, et parlamendi juhatus, kes parlamendi tööd korraldab, peaks tekitama selle formaadi, tõsiselt sellesse ettepanekusse. Mida te olete teinud? Millal see formaat aset leiaks? Palun ärge vastake, et selleks on infotund – see formaat ei ole piisav praeguses kriisis. Aitäh,

ärgem unustagem, et tõepoolest nii-öelda poliitilised avaldused, mis on kodu- ja töökorras toodud, lähtuvad eelkõige valitsuse liikmete võimalusest tulla parlamendi ette, mitte teistpidi. Seda on korduvalt arutatud.

Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Eile te võib-olla ei viibinud saalis, kui me rääkisime, et 17. detsembril Euroopa Liidu asjade komisjon

ise pidada arutelu. Kujunenud on olukord, kus meil on üle 3000 lehekülje kõikvõimalikku rohelist materjali selle rohekäkk-55 kohta. Kas me ei saaks pidada siin parlamendis seda arutelu? Tänan,

selle üle, millised on erinevad lahendused selles energiakriisis. Ainukene asi, mida peaminister eelmisel nädalal oli võimeline ütlema, oli see, et tema ei tea lahendusi. Eile tegi peaminister avalduse

Aitäh! Me kindlasti arutame neid võimalusi täna Riigikogu juhatuses. Mart Helme, palun! Aitäh! Mulle jäi kõrvu teie väide, et esmaspäeval tuleb Riigikogus kellelegi mõte kutsuda peaminister välja ja siis peabki nii olema. ma juhin teie tähelepanu sellele, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu juhtis juba oktoobrikuus tähelepanu sellele, et talvisel kütteperioodil elektrienergia hinnad ilmselgelt tõusevad ja selleks on vaja juba valmistuma hakata. Nüüd on meil ja me tahame, et peaminister tuleks ja ütleks meile, mis on valitsuse plaan. Ja teil ei ole nagu mitte mingit toetust parlamendiliikmena sellele, et kutsuda peaminister siia, et ta saaks ühiskonda rahustada, ühiskonnale positiivseid signaale saata ja oma igipõlist kommunikatsiooni, halba

kuulata siin peaministrit. Uskuge mind, nende 30 saadiku selja taga on suur osa Eesti avalikkusest, kes samuti sooviks kuulda, mida ütleb peaminister.

– kui ma sain õigesti aru –, et jutt oli "Eesmärk 55" arutelust, mitte peaministri arutelu küsimusest. Nüüd, härra Helme,

esimese punktina teie enda fraktsiooni eelnõu 484, aga selleni me vist veel ei jõua. Härra Seeder. Aitäh, austatud juhataja! Ma saatsin eile Isamaa fraktsiooni nimel juhatusele kirja ettepanekuga, et peaminister tuleks parlamendi ette ja teemaks ei oleks mitte rohepööre kõige laiemas mõttes, vaid ikkagi konkreetselt praegu akuutselt kujunenud elektrituru olukord, mis puudutab väga paljusid inimesi nüüd ja praegu. Te ütlesite, et me peaksime lähtuma sellest formaadist, mis meil on. No me saame seda formaati siin ju täiesti ise kujundada. Minu küsimus on: kas teie ei pea vajalikuks sellist arutelu Riigikogu saalis, mis on täiesti kooskõlas meie kodu‑ ja töökorra seadusega, kui me nii otsustame ja palume peaministrit siia tulla? Kas te leiate, et selline arutelu ei ole vajalik? Kas juhatus kavatseb seda ettepanekut arutada ja millal võiks oodata juhatuse vastust, kui juhatus suvatseb seda arutada? Aitäh! Helir, juhatuse koosolek, nagu sa ise väga hästi endise juhatuse liikmena mäletad, on teisipäeviti. Nii et juhatuse koosolek toimub täna. Urmas Reinsalu, Aitäh, austatud istungi juhataja! Praeguses kriisis on väga halb märk, väga halb sümptom ühiskonnale see, et valitsus on pugenud peitu nagu mutt maa alla. Seda enam on kummastav, et parlamendi juhatus ei võta endale vastutust ega [järgi] elementaarset loogikat, et kaitsta parlamendi eesõigusi selle kriisi lahendamisel, tuua need probleemid parlamendisaali, vaid vastupidi, on moodustanud mingi Mannerheimi liini selle maa alla pugenud valitsuse kaitseks. Minu küsimus on selline: kas juhatus on arutanud seda kriisi ja millised on juhatuse käsitlused, kuidas on võimalik kiiresti ja venitusteta parlamendisaalis arutada võimalikke lahendusi? On ilmselge, Eesti avalikkusele on selge, kõigile mõtlevatele inimestele on selge, et need viisid ja meetmed kriisi lahendamiseks, mida on pakkunud välja valitsus, ei ole piisavad, kohased ega mõistlikud. Asi on selles, et parlament ei saa siin kõrval lihtsalt

Selle koha pealt ma arvan, et ega me väga palju edasi hetkel ei saa. Isamaa fraktsiooni ettepanek on tõepoolest juhatusele laekunud ja juhatus täna koguneb. Eile suhtles Riigikogu esimees esimees peaministriga. Mina sain täna hommikul samamoodi peaministrilt signaali, et neljapäevaks on Vabariigi Valitsus planeerinud pikema arutelu teie tõstatatud teemaga seonduvalt. See ei ole mingisugune uus teema.

Eile tunnistas ka Riigikogu esimees, et opositsioon on heas toonuses, ja seda head positiivset energiat niisama raisku lasta ja

Aga mu küsimus on, et kui see rohekäkiasi ei edene, siis kas me ei võiks neljapäeval arutada hoopis parlamendiliikme head tava või halba tava. Ikka vähemalt mingi arutelu meil toimuks.

Mina olen aru saanud, et Riigikogu liikmed planeerivad oma töögraafikut vastavalt sellele, millised on nende vajadused ja millised on suure saali tööülesanded. Neljapäeval meil praegu suure saali päevakorras midagi ei ole, järelikult on meil võimalik planeerida muid tegevusi. Kert Kingo, palun!

kolleegid, võtame saalis vaiksemaks! Mul on tõesti isegi läbi mikrofoni ja kõlarite raske kuulda, mida Kert Kingo räägib. Palun! Mul on väga hästi meeles, et kui Kaja Kallas oli opositsioonis, siis tema oli siin kõige valjuhäälsem sõnavõtja, kui mõni minister tema nipsu peale minuti pealt Riigikogusse kohale ei tulnud. Nüüd me teist päeva järjest üritame veenda, et proua peaminister suvatseks parlamendiliikmetele rääkima tulla. Mulle tundub, et Kaja Kallas kas ei soovi oma tööd teha või ta lihtsalt ei saa sellega hakkama, ja võib-olla oleks tal mõistlikum tagasi astuda,

Valitsus lahendused välja pakkuma, ja kui need lahendused välja pakutakse, siis loomulikult jagatakse neid ka parlamendiga. Head kolleegid, ma siiralt sooviks minna tänase päevakorra juurde, sellepärast et tänases päevakorras on meil kaks väga olulist punkti.

kui me siin lihtsalt pingpongi mängime, meid väga palju edasi ei vii. Nagu ma ütlesin, juhatuse koosolek toimub täna ja juhatus arutab kindlasti ka vanematekogu kokkukutsumist. Kõik need võimalused me kasutame ära, nii et ärge selle pärast muretsege. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, härra istungi juhataja! Ma ei ole nõus teie niisuguse tüdinud hoiakuga. Me arutame kõige tähtsamat küsimust – seda, et kriisi tuleb lahendada rahvaesinduses. Rahvaesindus ei saa jääda kõrvale kriisi lahendamisest. Kui te ütlete, et tahate edasi minna, teid see töö ei huvita, siis andke istungi juhatamine Riigikogu esimehele üle ja me saame selle küsimusega edasi minna. Küsimus puudutab ju väga põhimõttelist käsitlust: kuidas me kvalifitseerime seda kriisi, mida valitsus paraku on vähendanud, pisendanud? Te ütlesite õieti, et ega see kriis ei ole nipsust täna tulnud siia lauale. Jah,

Kuid valitsuse käsitlus sellest on olnud täielikult, nagu ma ütlesin, lati alt läbi jooksev. Ja nüüd te ütlete, et valitsusel on käsitlus selle kriisi lahendamiseks olemas – nüüd, kus see kriis on juba plahvatusena paisunud – ja valitsus kavatseb seda neljapäeval arutada. Andke andeks, aga see on minu jaoks totaalselt ebapiisav. Me ei vaja niisugust nurga taga arutamist, me vajame tegelikku debatti parlamendis. Valitsuse ülesanne, valitsusjuhi ülesanne peab olema siia parlamenti tulla selle kriisi keskmes, selle tormi keskmes, et anda aru, mis on valitsuse käsitlus. See arutelu, kui valitsus soovib seda arutada, et oodata veel 48 tundi või 72 tundi selle kriisi süvenemist ja ühiskondlike probleemide kasvu – ma arvan, et me võime koguneda ka erakorraliselt. Minu hinnangul

valitsusjuht ütleb, et valitsus ei pea võimalikuks tulla siia, et anda käsitlus kriisi lahendustest ja kuulata ära kõigi parlamendijõudude seisukohad. Miks me kardame seda arutelu selles kriisis, kui Eesti ühiskond ootab vastuseid ja ootab ka õieti püstitatud küsimusi ja hinnangut kriisile? Miks me kardame parlamendis seda arutelu? Mis on selle põhjus, härra istungi juhataja? Härra Reinsalu! Väike keeleline täpsustus: kasutage sõna "õieti" asemel sõna Aga, härra Reinsalu, te olete siin nüüd protseduuriliste küsimuste käigus 4 x 2 minutit öelnud ühte ja sama juttu. Mina vastan teile ka samamoodi. Kui me vestleksime teiega kusagil teisel pool, teie oleksite istungi juhataja, siis te kindlasti lähtuksite samuti eelkõige kodu- ja töökorrast, sellest, kuidas Riigikogu istungit saab läbi viia, mitte sellest, mis on emotsionaalsed arvamused. Minul on ka emotsionaalne arvamus, aga seda ma siit puldist ei ütle. Omavahel me võime igasuguseid asju arutada. Peaminister peab juhatama Vabariigi Valitsuse istungit neljapäeval, mis seda teemat muu hulgas arutab. (Hääl Kolmapäeval on ta infotunnis, kus te saate kindlasti neid küsimusi temalt ka küsida. Härra Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja aseesimees! Mulle isiklikult tundub, et te praegu rikute meie kodu‑ ja töökorra seadust. Asi on nimelt selles, et teie volitused ja õigused on sätestatud meie seaduse kolmandas peatükis. Praegu on olukord, kus parlamendiliikmed soovivad kutsuda siia peaministrit ja teie blokeerite seda.

Riigikogu juhatusel lahendada teatud küsimusi, mis on määratletud seadusega või siis mõne muu reguleerimata protseduurilise küsimusega, aga see on ainult juhatuse pädevuses.

See, mis puudutab istungi juhatajat – jaa, ma saan aru, et te tahate kuulata, väga õige. Istungi juhataja juhatab istungit

midagi. Kodukord räägib peaministri või ministri poliitilisest avaldusest. Riigikogu liikmel on õigus esitada kirjalik küsimus või arupärimine, samuti õigus esitada suulisi küsimusi infotunnis. Need on Riigikogu kodukorras reguleeritud formaadid. Härra Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Meil siin saalis räägitakse kriisist, aga tegelikult on väga paljudes kodudes ja paljudes ettevõtetes käes katastroof. Kui te loete ühismeediat, siis näete, et tavalised inimesed on raevus sellest, et Riigikogu mitte midagi ette ei võta.

et kaaluda tõsiselt peaministrile umbusalduse avaldamist, sest ta ei ole võimeline seda valitsust juhtima. See on meie kõigi huvides, ennekõike Riigikogu maine huvides ja ka Reformierakonna otsestes huvides. Ja see on ennekõike Eesti rahva ellujäämise küsimus. Palun tehke seda! Aitäh, Tänan! Tutvustan veel kord kodukorda. Kodukorras on reguleeritud ka umbusalduse avalduse menetlemine, selle saab Riigikogu menetlusse anda 21 Riigikogu liiget. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Me oleme vaieldamatult ühes suurimas kriisis, mida Eesti on peale taasiseseisvumist läbi elanud, sellepärast et need energiahinnad ning inflatsioon ja kõik selle tagajärjed on sõna otseses mõttes katastroofilised, kui see nii edasi jätkub. Valitsus eesotsas peaminister Kaja Kallasega, nagu me mitmest avaldusest oleme näinud, ei kavatsegi tegelikult mitte midagi ette võtta. Nii et selles suhtes, unustades igasugused kodu- ja töökorra seadused ja protseduurid, tuleb sellises kriisis tegutseda kiirelt, koheselt.Kui Riigikogu nõuab, et peaminister tuleks selgitama neid samme, kuidas ja mida valitsus kavatseb ette võtta, siis tuleb tegutseda momentaanselt ja peaminister peab Riigikogu soovile vastu tulema. Aga nagu näeme, me juba teist päeva nõuame peaministri tulekut siia saali, ja nagu teame, on see juba mitmes kord selle valitsuse ajal, kui peaminister poeb peitu. Ma olen ka varem nende asjade puhul tõmmanud paralleeli sellega, kui algas sõda ja Saksamaa tungis Venemaale, siis Stalin kadus kolmeks päevaks avalikkuse eest. Me näeme igas kriisis, kuidas Eesti peaminister Kaja Kallas kaob täpselt samamoodi avalikkuse eest, kui kriis on haripunktis. Mina leian, et see neljapäevane valitsuse istung ei ole põhjus Riigikokku mitte tulla. Ja kui on, siis palun väga, peaminister võib tulla seda avaldust esitama ka täna. Meil on veel aega kella kaheni. Ta võib tulla seda tegema ka homme. See, et neljapäeval on valitsuse istung, ei ole mitte mingisugune vabandus. ma edastan veel kord Riigikogu liikmete poolt enam mitte palve, vaid nõude, avaliku nõude, et peaminister tuleks Riigikogu ette aru andma. Ja ma olen väga tänulik teile, kui te veel kord selle sõnumi isiklikult edastaksite peaministrile. Aitäh! Ma luban teile, et ütlen selle soovi peaministrile edasi. Samas olen veendunud, et ka peaministri büroos inimesed jälgivad Riigikogu istungit ja kuulasid teie sõnavõttu praegu tähelepanelikult. Aivar Kokk, Hea juhataja! Minu teada on energiakriis olnud juba mitu kuud. Rääkida täna, et neljapäeval hakatakse arutama, kuidas lahendada energiakriisi, on natuke imelik. Meil on tekkinud kahtlus, kas peaminister üldse julgeb Riigikogu ette tulla, sest terve detsembrikuu ei käinud ta ühelgi kolmapäeval meil siin aru andmas ega küsimustele vastamas. Ja kui mõned päevad tagasi TV3 küsis Kaja Kallase käest kommentaari suurte arvete kohta, siis Kaja Kallas vastas, et kui on nii suured arved, siis tal ei ole selget vastust, mis sellega teha saab, ja et kindlasti saab mõelda erinevaid lahendusi, kuid tal ei ole praegu lahendust pakkuda.

teeks täna öösel selle koosoleku ja arutataks, mis võimalused on täna Eesti elanikke päästa. Küsimus ei ole ainult elektri hinnas, sama küsimus on ju ka gaasi ja soojamajanduse puhul.

Ma ei taha minna sisusse, see ei ole minu ülesanne siin praegu, aga ärge palun pange ei juhataja ega ka kellegi teise suhu sõnu, et alles nüüd Vabariigi Valitsus arutab. Mina ütlesin, et Vabariigi Valitsus arutab sellel neljapäeval. Ma ei öeldud, et alles nüüd arutab. Nii et selles mõttes, head kolleegid, minu soovitus on täna minna edasi selle istungiga ja selle päevakorraga, mis meile on ette antud. Kõiki muid küsimusi on meil võimalik arutada teistes formaatides, mis on meil kodukorras ette nähtud. Siim Pohlak, palun! Aitäh, hea juhataja! Nagu ma mitu korda olen kuulnud, tuleb neljapäeval taas arutelu, veel üks arutelu. Tegusid on vaja! Oktoobris oli juba selge, et et kriis tuleb, et energiahinnad tõusevad, peaministrit hoiatati, ta ei võtnud seda kuulda, ka EKRE [hoiatas]. Ma ei oska öelda, mis olid peaministri kaalutlused, kas vastandumine või lihtsalt arrogantsus, aga see teema oli õhus juba ammu. Vaadates peaministri käitumist, on selge, et valitsus on unustanud, kelle teenistuses ta on. Valitsus on rahva teenistuses, mitte vastupidi. Ma loodan väga, et teie, härra Pevkur, või keegi teie kolleegidest saadab peaministrile eilse Hannes Võrno sotsiaalmeedia postituse, millest on kujunenud tänaseks 24 tunniga Eesti ajaloos üks kõige rohkem levi saanud Facebooki postitus. Selles ütleb Võrno väga selgelt välja selle, mida suur osa Eesti rahvast mõtleb. Ma loodan, et peaminister loeb selle teksti läbi, tuleb neljapäeval parlamendi ette ja lõpetab Eesti Vabariigi Riigikogu alavääristamise, sest kriis ja olukord on tõsine. Aitäh, Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Piinlik on kuulata kogu seda põhjenduste kaskaadi: infotund ja kõik muu ja peaministril on vaja arutada Stenbockis. Täna Täna on teisipäev ja ma vaatan seda menüüd, mida me sel nädalal arutame. Siin on kümme punkti – rahvatervis, autovedu, meresõit

Aga kui tohib jätkata? Ma ei hakka praegu rääkima, et veenge oma lugupeetud peaministrit meie ette Ei räägi seda. Võtame aega, vaatame seda menüüd. Valitsus teab, ka Kaja Kallas ja teie teate, millises olukorras me täna oleme. Küsimus on ühelt poolt elektri ja kütte hinnas, teiselt poolt rohepöörde Eesti positsioonides, millest kolleeg Kruusimäe on siin mitu korda rääkinud ja ka mina mida peaks kiiresti arutama, kuna meie diplomaadid istuvad Brüsselis, aga ei saa suud lahti teha, kuna parlament ei ole suutnud seda 3000 lehekülge läbi närida ja lahti mõtestada.

on olulised asjad – ei ole sinna ühtegi punkti pandud. Me nüüd juba teist päeva palume, et armuline peaminister saabuks siia meiega koos arutama või, teine asi, arutama Eesti positsioone suure rohehüppe puhul, aga teie räägite infotunnist ja sellest, et Stenbockis on tal vaja arutada seda oma seltskonnaga. Minu küsimus on praegu selline: miks Vabariigi Valitsus ja valitsuskoalitsioon on esitanud meile sel nädalal sellise hapra ja elukauge menüü? Kas järgmisel nädalal tullakse samuti välja sellise elukauge, lühikese ja hapra menüüga? Teil härra Ernits! Riigikogu täiskogu päevakorra koostab Riigikogu juhatus vastavalt Riigikogu komisjonidest tulnud sisendile. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma küsisin teie käest protseduurilisi küsimusi teie volituste kohta seoses sellega, et te keeldute praegu menetlusse võtmast sellist küsimust, et kutsuda peaminister siia saali selgitusi andma.

punkt 18 annab tegelikult Riigikogu juhatusele võimaluse lahendada protseduurilised küsimused, mis ei ole sätestatud meie seaduses. Ehk siis, siin on minu küsimus: kas teie praegu leiate, et Eesti riigis ei ole probleemseid küsimusi, ei ole energiakriisi, ei ole tervisekriisi, ei ole julgeolekukriisi,

suurem osa Eesti elanikkonnast on teistsugusel arvamusel. Siin ootaks, lugupeetud Hanno Pevkur, teiepoolset sekkumist sellesse küsimusse ja Riigikogu juhatuse kokku kutsumist selle küsimuse lahendamiseks, kuna peaministri kutsumist siia saali sellisel kujul, nagu parlament soovib, ei ole tõepoolest vist protseduurilise küsimusena võimalik lahendada. Minu küsimus on selline: kas minu mõttekäik oli teile arusaadav ja kas te leiate, et peaminister ei oma õigust ei oma õigust ja tahtmist valida valitsuse ja Riigikogu vahel? Aitäh,

Mul on teile ettepanek, et äkki te võtate kümme minutit eesistuja vaheaega ja räägite vahepeal peaministriga, äkki ta on valmis tulema reedel siia. Kui neljapäeval on arutelu, nagu me kuulsime, siis ma olen täiesti veendunud, et opositsioonisaadikud on valmis ka reedel

Aga ma juhiksin tähelepanu sellele, et Riigikogus on siiski 101 saadikut ja kui nõudmiste esindajad esitavad mingeid nõudmisi, siis tehku seda enda nimel või fraktsioonide juhtkonda kuuludes fraktsioonide nimel,

Aitäh! No te tegite selle väga kenasti praegu ise ära. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Mina tahan tunnustada kevadistungjärgu algust nõnda, keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender tuli kohe lauda ja ütles, et muude küsimuste all tuleks üsna koheselt arutada energiatemaatikat. Samas tuleb tõdeda, et Riigikogu töö ongi tervik. Me ei saa vaadata ainult seda, mida me teeme komisjonis või mida me teeme suures saalis, vaid meie väljakutsed – just ka keskkonnakomisjoni poolt rohepöörde kontekstis – on väga suured. Me arutasime eile ees seisvat töökava, minister tegi sellest ülevaate. Ka seal on hulk tegevusi seoses rohepöördega, ringmajandusega, millega seoses meie elanikke ootavad ees olulised hinnatõusud, olgu kas või ladestustasu kontekstis, mis puudutab segaolmejäätmeid. Me kuuleme meediast, et haigekassa nõukogu arutab tervishoiuteenuste hinnakirja muutmist, sest haiglad ei tule teenuste osutamisega enam toime selle hinnakirja alusel, mis on kinnitatud. Me näeme, mis toimub elanikega.

tal järgmisel nädalal on aega seda teemat siin arutada, sest sellel on väga palju erinevaid vaatenurki, mõttekohti, analüüsi. Minu meelest on vältimatu seda suures saalis arutada. Aitäh, härra Metsoja! Ma väga tänan teid selle mõttekäigu eest. Te ütlesite välja ühe väga olulise asja tuuma. Tõepoolest, need komisjonid, kes teemaga rohkem kokku puutuvad, peaksidki seda sisuliselt arutama. Samamoodi on komisjonidel võimalus tulla siia saali olulise tähtsusega riikliku küsimuse formaadis ja tuua seesama debatt, olgu see ladestamistasude [küsimus] või mingisugune muu meie tulevikku mõjutav teema, mis väärib suure saali tähelepanu, siia saali arutamiseks. Täpselt seda olekski mõistlik teha komisjonides. Ja komisjonidel on võimalus OTRK korral pakkuda välja, kes on need inimesed, kes siia suurele saalile rääkima tulevad.

ajal toimub selline tavareageerimine [ja öeldakse, et] Riigikogu liikmed, esitage siis arupärimine ja vastavalt protseduurile seda mõne nädala pärast menetletakse. Kriisireguleerimine eeldab muidugi teist tempot. Sellepärast ma pigem pöördungi teie poole või Riigikogu juhatuse poole, kes samuti täna koguneb ja

kõigil maksmisega hädas olevatel peredel, kes energiahüvitist ei saa, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Omavalitsustel ju raha on, vähemalt aasta alguses – niimoodi öeldakse. Ehk nüüd on valitsus asunud veeretama juba

sellesse küsimusse väga tõsiselt ja tooksite selle teema ka siia suurde saali, et omavalitsused tunnetaksid sisulist tuge ja et me ei lõhuks meie riiki laiali. Ruuben ... Hea juhataja! Te kindlasti nüüdseks juba aimate, mis on see mure, mis on enamikul küsijatel südamel. Tõepoolest, me oleme silmitsi päris sügava riikliku kriisiga ja selleks, et seda lahendada, on et peaminister tuleks Riigikogu ette seda teemat arutama konkreetselt, selgelt ja Riigikogu kaasates. Seda ei saa teha olemasolevas formaadis nagu infotund või arupärimised, vaid selle jaoks on vaja,

Härrased Reinsalu, Seeder ja Ligi! See kolmik on seal pidevalt hirmus valjuhäälne, no mitte ei saa kuulata normaalselt, mida Riigikogu liikmed küsivad, teie sumin on nii palju suurem.

paljude Riigikogu liikmete soov, et peaminister tuleks nendel teemadel arutlema siia neljapäeval. Kui te ütlete, et neljapäeval ta tulla ei saa, siis kindlasti te mõistate, et kuna see on oluline teema, peaks peaminister siia tulema siis mõnel muul päeval. Mis päev see võiks olla? Kas te nõustute sellega, et seda teemat ei saa käsitleda lihtsalt infotunni formaadis? Eile Aitäh! Riigikogu juhatajana ma pean lähtuma kodu- ja töökorrast ning seal on need formaadid ette antud, kuidas siin saalis arutelud käivad. Kui me tahame seda põhimõtet muuta, nii et meil oleks võimalik ka lihtsamini kutsuda peaministrit ja teisi ministreid siia ette, siis selleks on võimalused meil olemas

põhiseadusvastaselt laiali, nagu tuvastas Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve korras pretsedendina. Sellist asja ei ole tuvastatud Eesti vaba parlamendi ajaloos 40 aasta jooksul. Küsimus puudutab väga tõsist ja põhimõttelist probleemi, see on kriis riigis, ja seda käsitlust, et kui riigis on kriis, siis rahvaesindus ei saa jääda arutelust kõrvale, vaid rahvaesindus peab väljendama avalikkuses, ühiskonnas, ettevõtjate ja inimeste seas väljendatud muresid, pakkuma välja oma lahendusi ning pidama parlamendiga kahekõnet.

Parlament kutsub valitsuse enda juurde ja valitsus, kes peab lugu parlamendist ja rahvaesindusest ja rahvast, kes on selle parlamendi valinud, tuleb kohale.See ongi tegelikult suhtumise küsimus. Kui valitsusjuht ütleb, et ta ei saa tulla, tema tahab hoopis arutada neid asju, siis see näitab suhtumist parlamenti ja see näitab suhtumist ka oma

Ma palun, et te võtaksite ühendust vabariigi peaministriga ja ütleksite, et [tema senine] vastus ei ole parlamendile piisav. Parlament tahab koos peaministriga pidada kahekõnet sellel nädalal.

Seda esiteks. Teiseks, teil on siin saalis kogemust isegi pikemalt kui minul. Teil on ligi 19 aastat siin saalis oldud. 19 aastat olete te elanud üsna sarnase kodu- ja töökorraga, nagu ta praegu meie ees on. Kui me soovime seda muuta, siis ei ole see kellegi teise kätes kui Riigikogu suure saali kätes. Nii et seetõttu kutsun teid üles olema aktiivne ja pakkuma välja kodukorra muudatusi, et tõesti neid

Tänan, hea aseesimees! Mul on küsimuse vormis üks äärmiselt viisakas ettepanek. Me saime teada, et peaministril ei ole lahendusi ja ta on andnud selle suure probleemi lahendada meiesuperhero'le Taavi Aasale. Ja siit ka minu küsimus. Kas meil ei oleks võimalik kutsuda neljapäevaks siia Taavi Aasa, sest tema ju hakkab seda kriisi lahendama? Ilmselgelt on tal mingid teadmised ja meie soov oleks, et saaksime Taavi Aasalt saadud informatsiooni oma valijatega jagada. Aitäh! Nii peaministrile kui ka teistele ministritele kehtivad täpselt ühesugused reeglid, mis puudutavad poliitilise avalduse tegemist. Mihhail Lotman, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Üsna kummaline on praegune olukord, kus valitsus ega valitsusjuht ei

kas sellisel juhul kriisi ajal ei ole mõttekas Riigikogul endal hakata tegelema nende asjadega, millega valitsus ei saa hakkama? Kujutage ette, et meil on piiri peal relvastatud konflikt ja siis küsitakse, mida peaminister kavatseb teha. Ta ütleb, et nädala pärast tuleb siia kaitseminister, ma andsin talle ülesande, et ta teeks oma plaanid valmis, ja siis te saate sellest teada. Ma arvan, et sellises erilises olukorras ei ole meil mitte ainult õigus, vaid ka kohustus hakata ise tegelema nende asjadega, millega valitsus ei saa hakkama. Kas te ei arva, et selline võimalus on olemas? Aitäh, Aitäh! Riigikogul on alati võimalus tegeleda kõikide küsimustega. Kas seda teha läbi Riigikogu seadusloome, otsuseloome või arutelu, selle vormi saab Riigikogu ise valida. Tarmo Kruusimäe, tunnustan teid sellise hea mässumeelsuse eest. Ühtepidi te aeg-ajalt rikute reegleid, teistpidi jälle ütlete, et reeglid on kõikse olulisemad, mis takistavad meil tegelikult selle kriisi lahendamisega tegeleda. Ministrile ja peaministrile kehtivad ühesugused ja sarnased reeglid. Kuid mu küsimus on, et kui meil on, nagu valitsusjuht on öelnud, kriis, siis kas kriisiajal võivad kriisi reguleerimist segada mingid reeglid, mis jäävad jalgu. Ütleme näiteks, et kehtib 2 + 2 reegel, aga

On otsustavaid hetki, kui tegelikult parlament peab kokku hoidma, ületama päevapoliitilise vastasseisu ja tegema koostööd tegelike lahenduste pakkumisel, milleks meid siia on kutsutud. Ma arvan, et me kõik oleme saanud väga paljudelt inimestelt õigustatult murelikke, ootusrikkaid, aga samas ka väga nõudlikke seisukohti, kuidas seda kriisi lahendada,

Vastupidi, see on üleskutse kaasavale poliitilisele käsitlusele, et meil selles stressikeskkonnas, kus ühiskond on, ja kriisikeskkonnas tekiks juurde rohkem usaldust ja võimalik, et ka legitiimsust eri meetmetele, mida me hädasti vajaksime. Aga olukord on selline, et need ettepanekud põrkavad nagu kuulikindla klaasi vastu ja meil ei ole võimalik praegu seda dialoogi valitsusjuhiga

Kas te suudaksite praegu selles olukorras formuleerida, milline teie hinnangul käsitlus parlamendi rollist lähemate päevade jooksul võiks olla ja mida teie välja pakuksite juhatuse koosolekul kõlanud ettepanekuid ja üleskutseid silmas pidades,

küsida. Kriis kestab ja kestavad ka meie küsimused. Nii et minu küsimus on: kas me oleme parlamentaarne riik? Aitäh küsimuse eest! Vastus on jah.

kas ta siis võib ka konkreetseid ettepanekuid teha Riigikogu töö korraldamise kohta? Istungi juhatamise ajal, nagu on Riigikogu kodu‑ ja töökorras reguleeritud, saab küsimusi küsida istungi läbiviimise korra kohta.

Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Mul on protseduuriline küsimus, et mida vastata valijatele. Tuletan meelde, et 13. detsembril esines Riigikogu ees majandusminister Taavi

Me saime teada, et peaminister on selle lükanud ilusti Taavi Aasa peale. Kas te teate, kas on mingeid mõjuvaid põhjusi, miks Taavi Aas ei saaks praegusel hetkel päästa valitsuskoalitsiooni mainet? Selle kuu aja jooksul on ju ilmselgelt mõni teadmine juurde tulnud. Aitäh! Minu teada on vahepealsel ajal ka Vabariigi Valitsus teinud täiendavaid otsuseid,

Heiki Hepner, palun! oleme justkui istungil. Minu meelest meil praegu siiski veel istung ei ole alanud, me oleme alles istungi rakendamise juures. Põhimõtteliselt selle järgi oleks ju loogiline ja ikkagi võimalik Riigikogu liikmel juhatusele ka konkreetseid suulisi ettepanekuid-küsimusi esitada.

Ma olen teiega selles mõttes igati nõus, et protseduur on tähtis, aga rahva esindajana olete ilmselt sama meelt, et ühiskonnas toimuv on parlamentaarsest seisukohast veelgi tähtsam. See olukord, kus me täna oleme – energiakriis –, vajab lahendamist.

peaministri eestvedamisel arutaks? Aitäh! Ma olen seda meelt, et tuleb leida lahendused, kuidas inimesed saaksid kõik üheskoos, nii parlamendiliikmed kui ka kõik, kes ei ole parlamendis, valitsuse liikmed,

vähemalt kord kuuski käib valitsusjuht ja avab mõnes olulises teemas debati ja rahvasaadikud saavad esitada talle küsimusi? Ma saan aru, et teie fraktsioonis käivad ministrid rohkem ja teie ülevaade

Härra Kruusimäe, mul on tõesti siiras soovitus teile. Veel 56 minutit ja 20 sekundit on aega esitada kirjalik soov infotunnis küsimuse küsimuseks. See on kõige kiirem võimalus kohe homme kell 12 küsida peaministri käest. See kantakse üle ja Eesti rahvas saab kuulata teie küsimust peaministrile ja peaministri vastust teile.Ivi Eenmaa, palun! Aitäh! härra juhataja! Kuulates kõiki neid küsimusi, mida minu vaatevinklist vasakult mõne inimese poolt muudkui aga tuleb, on mul teile küsimus. Mina saan aru, et Isamaa on otsustanud tänase istungi lihtsalt kinni panna. Kas teie arvate samamoodi? Sellepärast et võibki jääda lõputult esitama küsimusi, millele

protseduuriliste küsimuste arutelu lõpetada näiteks hääletusega. Iga Riigikogu liikme südametunnistuse asi on kinni pidada ka kodukorrast. Kas need küsimused, mis esitatakse, on seotud istungi läbiviimise korraga need üle poliitiliseks debatiks või poliitiliseks sõnavõtuks, mida kodukord iseenesest meile ette ei näe, aga Riigikogu juhataja kindlasti – ükski meist kolmest ei ole selline hiromant, et näeks Riigikogu liikmete pähe, arvamaks, kas sealt on tulemas istungi läbiviimise korra küsimus või poliitiline avaldus. See peab olema iga Riigikogu liikme südametunnistuse ja väärikuse küsimus.Härra Reinsalu, seitsmendat Aitäh, austatud istungi juhataja! Väga õiged sõnad istungi juhatajalt: Riigikogu liikme südametunnistuse küsimus on kinni pidada kodukorraseadusest. Tõepoolest, pretsedendina Eesti parlamentarismi ajaloos tuvastas Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses põhiseaduse tahtliku rikkumise, mis leidis aset siin eelmise aasta sügistalvel ja mille eesmärk oli parlament vormiliselt kinni panna, kasutades kujundina proua Eenmaa sõnu, tahtlikult põhiseadust rikkudes parlament vormiliselt kinni panna.Nüüd me oleme olukorra ees, mis on kutsunud esile parlamendiliikmete rahulolematuse: katse kõrval – ja paraku ja paraku eduka katse kõrval – parlament vormiliselt põhiseadusvastaselt kinni panna, soovitakse parlament ka sisuliselt kinni panna. Parlamendist tahetakse ära lõigata sisuline arutelu, mis puudutab Eesti kõige olulisemat, kesksemat ja akuutsemat kriisi ja selle lahendamise teid. Sellega ei saa ükski parlamendiliige, kes on andnud Eesti põhiseadusele vande oma parlamendiliikme ülesandeid [täita] ja oma valijate ja Eesti huve kaitsta, nõus olla. Ma olen selles mõttes täiesti nõutu, et valitsus vaikib ning on, nagu ma ütlesin, kasutades teie sõnu kujundina, "pugenud maa alla nagu mutt". Parlamendi juhatus, selle asemel et kaitsta parlamendi eesõigusi, on asunud moodustama hoopis kaitsetõket valitsusele.

ja kuulata valitsust on umbusalduse avaldamine valitsusele? Ma pean tunnistama, et see madal usalduse määr, mis sellel valitsusel on siin saalis olnud, on oluliselt kahjustunud viimaste päevade ja tundide arutelusid kuulates või valitsuse tegevusetust selles kriisis jälgides. See valitsus ei vääri selle saali usaldust. Ja vormiliselt valitsus oma lugupidamatuse avaldusega parlamendi suhtes siia mitte tulles paraku seda kinnitab. Härra ühele teie küsimusele vastates ma ütlesin, et teie kogemus 19 aasta jooksul siit saalist ja ka Vabariigi Valitsuse poole pealt vaadates peaks andma teile piisava ülevaate sellest, millised on Riigikogu võimalused valitsuse liiget siin puldis näha.Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! See vastus, mis te mulle andsite, oli vähekene eksitav. Jah, ma tean, et parlamendisaadikul on võimalus esitada infotunnis küsimusi. Aga võib-olla asjakohasem oleks rääkida kirjalikust küsimusest, sest siis saab ka sisulisi vastuseid. Me teame ju ise, et kui siia infotundi keegi tuleb, saame neid vastuseid ja mängida seda Bullies Bingot, et aga vaadake, mis te ise tegite. Mina sooviksin sellist suuremat arutelu, kus saaks esitada selliseid sisukaid küsimusi, nagu kirjalikult

Aitäh! Minu vastus ei olnud eksitav. Te küsisite kõige kiiremat võimalust ja seda ma teile ütlesin.Nii, head kolleegid! Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Mart Helmel on soov seda teha. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Me oleme siin nüüd tund ja kümme minutit püüdnud selgust saada erinevates küsimustes, põhiliselt küll küsimuses, kas meil on põhiseaduslik kriis ja kas parlament on see organ, mis mis defineerib selle riigi olemuse, ehk kas meil on parlamentaarne vabariik või meil on autoritaarne vabariik, kus valitsus otsustab, mida, kuidas, millal ja kes. Pigem jääb mulje, et meil on sedapidi vabariik.Aga

Me oleme kuulnud siin väga palju igasuguseid toredaid ettepanekuid, aga kõik need on kosmeetilised ja võtavad kaua aega. Me põhimõtteliselt toetame Isamaa kolleegide ettepanekut elektrituru reformi kohta, aga kõigile on selge, et nipsu tehes see ei tule. Aga juba veebruari algul on inimestel vaja uuesti oma mammutarved ära maksta ja seetõttu on vaja reageerida kiiresti. Sellest tulenevalt ongi meie eelnõu koostatud.Eelnõu seletuskiri annab väga hea ja väga troostitu pildi kujunenud olukorrast. Me loodame, olles kuulnud praktiliselt kõigilt – võib-olla Reformierakond välja arvatud – Riigikogus esindatud fraktsioonidelt toetust sellele, et vaja on astuda kiireid samme elektri ja teiste energiakandjate hindade langetamiseks, et seda eelnõu menetletakse maksimaalse kiirusega ja seda eelnõu toetatakse, et Eesti inimeste olukorda kohe parandada. Aitäh!

ka!Riigikogu juhatuse nimel olen vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ja Riigikogu juhatus otsustab selle edasise menetlemise loomulikult vastavalt kodu- ja töökorra seadusele.Nüüd kohaloleku kontroll, palun! Aga enne kohaloleku kontrolli ma teen saalikutsungi, kuna meil olid nii pikalt

Ma ütlesin, et ma teen enne kutsungi. Meie head abilised lihtsalt olid väga kiired. Pole olnud hääletust, mida tühistada, härra Reinsalu. Pole olnud hääletust, mida tühistada! Kohaloleku kontroll ei ole hääletus.Head

kolleegid, viime nüüd läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

Kohale registreerus 80 Riigikogu liiget. Meie tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu 484 esimene lugemine. Esimese lugemise ettekande teeb Riigikogu liige Kert Kingo. Palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond andis selle otsuse eelnõu Riigikogu juhatusele üle 11. novembril ja sellest ajast kuni tänase päevani on väga palju muutunud. Nüüdseks oleme jõudnud juba neljandasse koroonalainesse. Kahel viimasel korral murdsime nakatumise ja koroona leviku rekordeid. Olime maailma esimesed nakatumise osas. Tahaks loota, et selle lainega läheb meil paremini, kuid samamoodi käitudes, samadest valitsuse kehtestatud piirangute põhimõtetest lähtudes ei saa selles kindel olla.Vaktsiinidele pandi suured lootused, lootused nende tõhususele, aga nüüdseks on selgunud, et need ei ole õigustanud neid lootusi. Tänaseks päevaks on selge, et koroonasse nakatuvad nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed, sõltumata saadud dooside arvust. Ka juba varem koroona läbi põdenud inimesed nakatuvad uuesti, teistkordselt. Käepärane näide on ju kolleeg Lauri Läänemets, kelle teistkordsest nakatumisest meedias kirjutati. Seega, praegused meetmed ei pidurda nakatumist ega haigestumist.Vaktsineerimispass, mida valitsus nimetab valelikult nakkusohutuse tõendiks, loob võltsohutuse. See ei anna garantiid, et seda omavad vaktsineeritud inimesed ei ole nakatunud ja haiguse levitajad. See ei kindlusta [kaitset] nakatumise eest, viiruse edasikandmise eest, teiste nakatamise eest ega haigestumise eest. Ei kindlusta ka seda, et haigus möödub kergelt või ilma sümptomiteta. Just nimelt, ei kindlusta. Vaktsineerimispass pole mitte millegi tõestaja. Kui, siis ainult selle, et inimene on saanud süstid, mis ei kaitse piisavalt või üldse mitte, ükskõik mitu süsti on inimene saanud. On loodud olukord, kus räägitakse ja käitutakse nii, et terve inimene võib viirusega, mida tal pole, justkui nakatada neid, kes selle vastu on süstitud. Samuti on absurdne seletus, et vaktsineerimisega seoses olevate piirangutega kaitstakse vaktsineerimata inimesi. See on silmakirjalikkuse ehe näide. See on inimeste ässitamine üksteise vastu, sihilik viha ja vaenu õhutamine. Valitsus on kehtestanud piirangud, mille tulemusena tervetelt, kuid vaktsineerimata inimestelt on võetud ära põhiõigused. Nad ei saa osaleda täisväärtuslikult ühiskonnaelus ja on avalikust elust väljas. Teater, kino, kontserdid, restoranid, treeningsaalid, spaad ja nii edasi – kõik see on neile keelatud. Isegi saunas ei tohi terved inimesed enam käia. Kus on siin loogika?

teisi nakatamas ja uusi suuri koldeid tekitamas, ise seda teadmata, valitsuse loal ja toetusel. Viiruse üle puudub igasugune kontroll. Kontroll puudub ka positiivse tulemusega testide tegeliku arvu üle, sest suur osa vaktsineerimispassi omanikest ju ei testi ennast. Nakkusohtlikkuse seisukohalt pole mingit põhjust teha vahet, kas inimene on vaktsineeritud või mitte. Oluline on, et inimene isegi tahtmatult ja enesele teadmata viirust ei levitaks. Seda on võimalik tagada ainult testimisega. Erinevalt vaktsineerimispassist annab just negatiivne testitulemus kindlustunde, et inimene ei ole koroonaviirusega nakatunud ega ohusta kaasinimesi. Testimise läbiviimine avalikes kohtades, üritustel, söögikohtades, meelelahutus- ja kultuurisündmustel annab kõigile kohalviibijatele kindlustunde, et koroonaviiruse levik ja sellega nakatumise võimalus on nendes kohtades viidud miinimumini. Nakatumist on võimalik vähendada, kui testitakse laialdasemalt ning osatakse piirata nakatunute ja kõikide lähikontaktsete isikute, sealhulgas vaktsineeritute kokkupuuteid teistega. Eeltoodu taustal on valitsuse senine eitav seisukoht testimise suhtes arusaamatu. Aktsepteeritakse küll koroonatesti tegemist ja negatiivset testitulemust nakkusohutuse tõendina koolides ja kohati lähikontaktsuse puhul, samas ei aktsepteerita negatiivset testitulemust avalikes kohtades, paljudes töökohtades ja ühiskonnas laiemalt. Valitsuse valikuline ja põhjendamatu lähenemine nakkusohutuse tõendamisse süvendab ühiskonna umbusku kehtivate meetmete suhtes ning pärsib ühiskonna toimimist ja sidusust, mõjub laastavalt ühiskonna vaimsele tervisele ja majandusele. Head kolleegid! Praegu on küsimus selles, kas me tahame viiruse levikut võimalikult palju kontrolli alla saada, kaitsta inimesi võimalikult efektiivselt nakatumise ja haigestumise eest, et vältida jälle maailma esimeste sekka tõusmist. Teie hääletamisest nähtub, kas te soovite ka tegelikult kaitsta inimesi nakatumise ja haigestumise eest või kasutate koroonaviirust ära selleks, et lükata osa inimesi ühiskonnast välja, tõrjuda kõrvale, kinnistada meie riigis praegune kastisüsteem. Teie näitate selle eelnõu hääletamisel oma suhtumist, seda, kas hoolite päriselt, ja seda, kas me oleme õigusriik või on sellest saanud lihtsalt tühi sõnakõlks. Kuna Jaanus Karilaid, lugesin tänasest meediast, on öelnud, et ka tema on [samasisulise] ettepaneku valitsusele teinud, julgen lausa eeldada, et Keskerakond toetab meie otsuse eelnõu. Vastasel juhul on meedias antud intervjuus lihtsalt tühjad sõnad. Kõigele eeltoodule tuginedes teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku aktsepteerida avalikes kohtades ja üritustel nakkusohutuse tõendina negatiivset koroonatesti tulemust. Aitäh! Hea ettekandja, suur tänu teile! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! See, et valitsuse praeguse koroonapoliitikaga ei aktsepteerita negatiivseid teste nakkusohutuse tõendina, viib ainult ühele selgele järeldusele.

Vaadates valitsuse otsuseid ja kuulates infotunnis esitatud küsimustele antud vastuseid, ei kajastu valitsuse otsustes mitte mingit moodi tahe koroonaviirust ohjata.

antigeenitest. Millist testi konkreetselt te vajalikuks peate? Ja teiseks, kui tohib küsida kaks küsimust korraga: kes selle testimise kulud kannab? Kas inimene ise, kes soovib

ja andnud väga hea tulemuse, siis mis võib olla põhjus, miks valitsus kõigile Eesti inimestele seda tõhusat võimalust ikkagi keelab ja surub peale koroonapassi? Kas on mingeid [analüüse] –

et koroonat käsitletakse valikuliselt. On üritusi, mille puhul on roheline tuli, massiüritusi võib teha. Aastavahetuseks valitsus otsustas, et meil justkui ei olegi koroonat, poolteist päeva

täna said ju kõik Riigikogu liikmed meili, milles selgitati reegleid, et vaktsineerimata inimesed peavad lähikontaktsuse puhul koju jääma, aga vaktsineeritud inimesed ja läbipõdenud inimesed,

kui näiteks kohalikud omavalitsused võtavad vastu otsuse või määruse, millega kehtestavad oma haldusterritooriumil COVID‑i tõendi kontrollimise [keelu], kuna see on vastuolus Andmekaitse Inspektsiooni seadusega, siis milline on õiguslik lahend? Kas

valitsuse otsuste väiklusest. Ma julgen nimetada seda väikluseks, sest ma ei ole aru saanud,

ja on väga potentsiaalsed viiruse levitajad, viiruse kandjad ja teiste haigestajad. Samal ajal terve, aga vaktsineerimata inimene ei saa isegi sauna minna.Meil on Eestis päris palju kodusid, kus ei ole sanitaartingimused piisavalt head, ei ole pesemisvõimalustki.

Mis see eesmärk on? Miks valitsus ei toeta testimist, et inimesed saaksid normaalset toimetada? Tänan küsimuse eest! Ma esmalt korrigeeriks selle sissejuhatava osa ära. Nagu ma sissejuhatuses ja eelnõu tutvustades märkisin, vaktsineeritud inimesi ei testita, mistõttu puudubki ülevaade, kui palju tegelikult nende seas on nakatunuid.

igasugust juttu räägitud. Ka teadlased on soovitanud testimist. Mina olen aru saanud, et valitsuse ainuke prioriteet on võimalikult palju vaktsineerida. Ma ei olegi aru saanud, miks nad selle testimise vastu on. Ma olen lihtsalt aru saanud kogu nende käitumisest, et neil puudub huvi viirust tegelikult piirata ja inimesi kaitsta. Selline on nende tegevuse põhjal jäänud mulje.

Nendele, kellel ei ole koroonapassi ja kes ei ole mis iganes põhjusel vaktsineeritud, oleks see negatiivne test nakkusohutust tõendavaks tõendiks. Samas peaksid ka vaktsineeritud inimesed ennast testima. Aga me ei saa reegleid kindlalt paika panna, eks see ole ettevõtete enda otsustada. Aga peamine fookus on ikkagi sellel, et isikutele, kes on hetkel ühiskonnast kõrvale lükatud, kolmanda järgu inimesteks tehtud, võimaldada, kui nad on terved ja nende test on negatiivne, osaleda ühiskonna tegevuses.

Tänan küsimuse eest! Ma siin ei julgeks võtta valitsuse eest otsuseid vastu. Meil on paraku ikkagi valitsus see, kes võtab otsuseid vastu. Aga ma arvan, et nende ohtrate miljonite

Aitäh! No mina olen küll valitsuse seisukohast aru saanud niimoodi, et see toetub teadlaste soovitusele, ja ma saan väga hästi aru teadlaste loogikast, kui palju vaktsiin piirab nakatumist, kui palju nakatamist

Mul on natuke isiklik küsimus, aga vast mitte lubamatu. Siin saalis enamik fraktsioone on täisvaktsineeritud. Teie fraktsioonis on kuulda uudist, et teil on olnud haiguspuhang. Kas te võite oma kolleegidele öelda, kui palju teie hulgas on vaktsineerimata inimesi? Kas te ei näe siin mingit seost sellise üldisema riikliku poliitikaga? Tänan küsimuse eest! Nüüd me jõuamegi sinna punkti, mis on kogu selle koroonaviiruse ja pandeemia ajal oluline asi, aga mis on ära unustatud, eriti, nagu näha, Reformierakonna eestvedamisel. Meil on olemas inimese terviseandmed.

ja ma ei teagi seda –, kes on vaktsineeritud, mitu süsti on keegi saanud või mitte. Siin ei ole ühiskondlikku huvi. Inimesel on õigus oma tervisega seonduvad andmed hoida enda teada.

Peaminister väidab, et me kaitseme niimoodi ühiskonda, kaitseme kaitsetuid ja ainult vaktsineerima peab. Rohkem vastuseid meile antud ei ole, argumendid puuduvad.

on sobiv meede, et selgitada välja potentsiaalsed positiivsed, aga muudes kohtades täiesti lubamatu ja vale asi. Kas sa suudad aru saada sellest loogikast? Tänan! Tänan! Nagu ma olen siin korduvalt öelnud ja ka infotundides välja toonud ja võimalikult palju igal pool mujal öelnud, praeguse valitsuse otsustes seoses koroonaga puudub igasugune loogika. loogika. Ei ole näha tahet ja soovi tegelikkuses viirust kontrolli alla saada, viiruse leviku suhtes ülevaadet saada. Leviku ulatuse üle saab ülevaadet ainult testides, mitte süstides,

näha, et need on subjektiivsed otsused. Kindlasti ei ole see paremini hoitud Eesti tavainimese mõistes, nagu igaüks seda näeb, vaid võimalik, et on mingi väga väike ühiskonnagrupp, kes tunneb, et nad on hirmsasti hästi hoitud. Ainult see paistab nende tegudest välja. Tänan!

Tänan väga heasse suunda teema juhtimise eest! See on järjekordne müsteerium ja täielik loogikavabadus. Siis, kui olime maailmas esimesed ja terve koroona leviku aeg on see valitsus öelnud, et me oleme avatud, ja lasknud täiesti valimatult vedada meile riiki viirusi sisse.

ja sealt tullakse maad mööda Eestisse. Mitte keegi ei kontrolli. Olen seda küsimust küsinud peaministri käest, oleme küsinud, Priit teab, sotsiaalkomisjonis ja ainuke seletus on, et me hoiame riigi lahtisena. Minu arvates see on järjekordne koht, kus on näha, et puudub igasugune soov ja tahe meie riiki kaitsta uute tüvede eest, kaitsta meie inimesi ja püüda hoida seda viirust vähegi kontrolli all. Tänan Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eesti on teatavasti ostnud miljoneid doose vaktsiini. Praegu me näeme, et need vaktsiinid on osutunud väga ebatõhusaks on uued tüved. Eile raporteeriti, et kuskil Küprosel on juba jälle uus tüvi, mida nimetatakse deltakroniks. Väga tore! Omikroni ja delta ristsugutis, millele ilmselt vanadel vaktsiinidel hammas peale ei hakka. Kas ei ole põhjus, miks seda negatiivset testi nii kangesti kõrvale tõrjutakse, just nimelt see, et need vaktsiinid on iga hinna eest vaja inimestele sisse suruda? Tänan Tänan küsimuse eest! Vaadates valitsuse otsuseid ja valitsuse tegevust, täpselt selline mulje jääbki. Ja vaadates ka seda, kui ükskõikselt suhtuti külmlao

Aga mu küsimus on selline. Kui lapsi koolides testitakse, siis kas sotsiaalkomisjoni on tulnud mingi teadmine näiteks Sotsiaalministeeriumilt, et kiirtest on täiskasvanutele kuidagi kordades ohtlikum kui lastele? Küsimuse teine pool on see, et kui kiirtest ei ole mingil määral pädev, aga mulle tuleb sõnum, et olen võimalik lähikontaktne, siis ikkagi mind testitakse. Kas nendel testidel on mingi erisus

Tänan küsimuse eest! Mulle tundub, et see valitsus hindab seda testi ja selle tulemust valikuliselt. Mingis situatsioonis nad leiavad, et see on ainuõige variant ja see kuvab tõese tulemuse – koolide puhul seda väga usutakse –, ja mingis situatsioonis nad leiavad, et see ei ole oluline. Kuigi ma ütleksin oma isikliku

kas Qvalitasse või SYNLAB-i minnes osutub hoopis negatiivseks. See tähendab seda, et pigem on need testid veel usaldusväärsemad, need ei valeta sind terveks ja teevad inimese veel tähelepanelikumaks.Aga valitsuse puhul, jah, ma tõesti ei saa aru. Meile ei ole sotsiaalkomisjonis öeldud, et need testid oleksid täiskasvanutele ohtlikud. Ma arvan, et neid ei oleks isegi müügil, kui nad oleksid ohtlikud. Ja ei ole ka öeldud, et neid ei tohiks täiskasvanute puhul kasutada või et need ei töötaks täiskasvanute puhul õigesti, võrreldes lastega. Selline on lihtsalt valitsuse poliitika,

Kõige suurem nakatumispiirkond on Helsingi piirkond ja Uusimaa. Eile-üleeile tegid selle piirkonna arstid ettepaneku, kutsusid üles lõpetama kõikvõimalikud piirangud, sest omikrontüvi levib sellisel kiirusel, et piirangud pärsivad majandust, kuid ei aita mitte mingil moel kaasa viiruse leviku

Tänan hea küsimuse eest! Vaadates meie valitsuse käitumist, kes ei lase häirida ennast loogikal ega vajadusel

Aga meie peaminister ütles, et pass tuli selleks, et jääda, ja minister Kiik on sellele kaasa kiitnud. Ma kaldun arvama, et sõltumata

kujunevad tulemuste alusel. Me praegu näeme kummalist ebaefektiivset valitsust koroonakriisi tõrjumas, me näeme sama ebaefektiivset tegevust elektrikriisi põhjuste mõistmisel ja elektrikriisi lahendamisel. Mida need kaks näidet ütlevad teile kui

üldse räägiks meiega, üldse oskaks ja saaks midagi rääkida. Vaadates, kuhu me oleme jõudnud, kuidas üks kriis on teise taga, aga ennast üliempaatiliseks pidav peaminister saadab inimesed elektriarvete kompensatsiooni saamiseks paberilipikuga järjekordadesse seisma – ja niimoodi iga kuu

Aitäh! Eks sellest diskussioonist ja ka varasemast on täiesti selge, et nendel piirangutel puudub igasugune loogiline sisu. Kas või see, et kiirtestid kehtivad nakkusohutuse tõendina koolides õpetajatele ja õpilastele, aga mujal mitte. See, et meil on suur osa ühiskonnast lihtsalt tõrjutud elust kõrvale, isegi uisuväljakule uisutama ei tohi minna ilma vaktsiinipassita, on ju absurdne selle taustal, et me teame, et omikron niidab täiesti valimatult nii vaktsineerituid kui ka mittevaktsineerituid. Tõepoolest, ainukene asi, mis näitab inimese nakkusohutust, on just nimelt see kiirtest. Aga ma küsiksin hoopis natukene teise nurga alt. Selline inimeste ja ühiskonna lõhestamine on ju tegelikult täiesti selge diskrimineerimine ja põhiõiguste rikkumine. Äkki selle nurga alt valgustate meid natuke. Hea vastaja, ma korra vabandan! Head ametikaaslased,

Tänan! Jälle väga hea küsimus, väga hea nurga alt. Me siin räägime tõesti inimeste põhiõigustest ja vaktsineerimisvabadusest. Praegune valitsus kasutab väljendit "meil ei ole sundvaktsineerimist".

vaktsineeritud, siis see on sund. Peaminister osavalt üritab küll ütelda, et me ei sunni, aga me survestame. Sisuliselt on see täpselt sama ja see on põhiõiguste rikkumine. Meil on kehtestatud põhimõtteliselt kohustuslik vaktsineerimine, see on sama, mis on sund. Me nägime, kuidas on Kaitseväes ja Kaitseliidus selline asi toimunud, kuidas on toimunud

misjärel nad saavad positiivse tulemuse puhul teadmise, et nad on haigestunud, ja negatiivse tulemuse puhul saavad käepaela, mis on järgmise kolme päeva jooksul kõrvuti vaktsineerimise või läbipõdemise dokumendiga

et inimesed saaksid karantiini minna kohe, kui nad on nakatunud, siis ta ütles, et kõige rohkem nakatub kodus ja töökollektiivis, nii et meil ei ole vajadust seda teha. Ma küll aru ei saa, kus see [viirus] seal kodus on, kas keldris või padja all või kus seda viirust hoitakse. Sisuliselt on meil olukord, et Lõunakeskusesse kohvi jooma sa minna ei saa, aga Lõuna-Aafrikasse uue tüve järele võid minna nagu lipsti. Minule tundub, et siit hakkab joonistuma välja skeem anda võimalus teenida endaga seotud inimestele,

kes on kõige parema käibe saavutanud nende piirangute kehtestamise ajal, kelle äri on nii-öelda õitsenud ja kelle oma on vaibunud, siis me kindlasti saaksime üllatavaid tulemusi ja võib-olla isegi mitte nii väga üllatavaid. Siis oleks näha,

peaminister käib siin, vibutab näppu ja manitseb inimesi, et vaktsineerige ennast. Ma arvan küll, et seda analüüsi võiks tõesti tegema hakata. Hea ettekandja, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Läheme kaasettekande juurde, selle teeb sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak. Palun!

seda otsuse eelnõu 6. detsembril 2021. aastal. Lisaks komisjoni liikmetele ja eelnõu algataja esindajale olid arutelu juurde kutsutud veel Riigikantselei esindaja Liina Lumiste, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri nõunik Katrin Idla ja Terviseameti peadirektori asetäitja Mari‑Anne Härma.

Riigikantselei esindaja Liina Lumiste selgitas, et vaktsineerimispassipõhine süsteem, mida soovitas ka teadusnõukoda, sellepärast, et testimine tagab, et inimesed ei levitaks nakkust, ent see ei taga seda, et nad ise ei nakatuks, näiteks väljaspool suurüritusi, sündmusi, tegevusi, kus ei testita. Selleks, et vältida nakatumist, tuleks testida kõiki ja pidevalt, isegi kui nakkuse tase testimisel on väga madal, säilib siiski oht järgmiseks raskeks viiruselaineks. Ta selgitas veel, et nakkus võib levida olukordades, kus on koos väga palju inimesi, kellel ei ole immuunsust saavutatud ei vaktsineerimise ega läbipõdemise teel. Kui tekib olukord, et test on näidanud valenegatiivset, siis võib nakkusoht olla väga suur. Samas, vaktsineeritud inimesed levitavad viirust neli korda vähem ja haigestuvad raskelt kaheksa korda väiksema tõenäosusega. Seetõttu on võimalik hoida ühiskond avatuna neile, kes on ennast vaktsineerinud. Teisalt on COVID‑i tõendi süsteem vaktsineerimata inimeste kaitsmiseks, nii nagu Kert Kingo ka selle argumendi siin juba välja tõi. Riigikantselei esindaja selgitas, et vaktsineerimata inimestel on suurem tõenäosus raskelt haigestuda ning sattuda haiglasse. Siis, kui me seda otsuse eelnõu komisjonis arutasime, oli haiglaravil olevatest inimestest vaktsineerimata 71%. Ma vaatasin ka tänaseid tulemusi, praegu haiglas olevatest inimestest 79,8% on vaktsineerimata. Liina Lumiste nentis, et laustestimine aitaks hoida viiruse leviku taset võimalikult madalana, ent see on väga kulukas. Tõendipõhine süsteem on proportsionaalne meede, sest see aitab kaasa nii nakatumise vähendamisele kui ka haiglaravi vältimisele. Teisisõnu aitab see hoida haiglaid ülekoormuse eest ja muu ravi piiramise Meede on olemuselt mõõdukas, sest suurem osa inimesi saavad osaleda ühiskonnaelus. Samuti on meede vajalik, et ära hoida esmaabi ja plaanilise ravi piiramist.

levitavad viirust rohkem, sellepärast et neid ei testita. Ta siin ka pikalt selgitas oma argumente, ma neid üle ei hakka kordama. Aga Liina Lumiste vastas talle komisjonis, et praegune süsteem vähendab inimeste nakatumise tõenäosust. Seejärel andis Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg ülevaate tervisetõendist ja vaktsineerimisest. Ta selgitas, et viiruse suure leviku perioodil on riskantsete riskantsete siseruumide külastamine ohtlik nii vaktsineerimata inimestele kui ka nende kontaktsetele. Vaktsineerimata inimene saab nakkuse kergemini külge ning suure tõenäosusega ootab teda ka raskem haigestumine. Seega on vaktsineerimata inimese viibimine olukordades, kus viirus võib levida, talle ohtlik. Komisjoni esinaine juhtis ka komisjonis tähelepanu, et Vabariigi Valitsus arvestab piirangute kehtestamisel teadusnõukoja arvamusega, ning sel hetkel oli – ja minu teada on siiani – teadusnõukoda arvamusel, et kiirteste ei peaks aktsepteerima nakkusohutuse tõendamiseks. Lisaks uuris komisjoni esinaine, kas ja millistel kaalutlustel oleks teadusnõukoda valmis kiirteste nakkusohutuse tõendamiseks uuesti aktsepteerima. Andero Uusberg vastas, et

Lisaks oli Kert Kingol küsimus statistika kohta, mille ta samuti siin välja tõi: statistika võib olla puudulik, sellepärast et vaktsineeritud inimesi ei testita, mistõttu puudub nende kohta ka ülevaade. Andero Uusberg vastas, et teadusnõukojas on arutatud statistika täpsuse üle. Ta nõustus, et mõningad statistilised erisused võivad tekkida, kui vaktsineeritud inimene ei saa ise haigestumisest aru ning teda seetõttu ei testita, ent sellised olukorrad on pigem harvad. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari‑Anne Härma täiendas, et üritustel ja mujal avalikus ruumis nakatumine on viimase kuu aja jooksul märgatavalt langenud, samuti on langenud teadmata nakatumiste osakaal. Ta tõi näite, et teise laine langustrendis nakatusid inimesed peamiselt kodudes ning teadmata nakatumine oli toona 30–35% kõikidest nakatumistest.

ent teadmata nakatumiste osakaal oli oluliselt langenud. See näitab seda, et maski kandmine ja tõendite küsimine on tõhusad meetmed viiruse leviku ohjamiseks. Veel oli arutelu suusamäele ainult vaktsineerimispassi alusel lubamise üle, et kas see on õige või vale, arvestades, et viiruse levik värskes õhus on väiksem. Selle kohta selgitas Mari‑Anne Härma, et suusamäele lubamiseks vaktsineerimispassi nõude kehtestamine oli tingitud peamiselt sellest, et näiteks tõstukite kasutamisel, aga ka piletilettides ja erinevates punktides on inimesi rohkem ja tihedamalt koos koos ja see tekitab potentsiaalselt suuremaid võimalusi nakatuda. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri nõunik Katrin Idla kommenteeris veel testimist. Ta Ta selgitas, et testimine on hetkeolukorra mõõtmiseks. Kui inimene on sellel ajal nakatumise algfaasis, siis viiruse hulk organismis on selle tuvastamiseks liiga liiga väike. Lisaks ei kaitse testimine inimest nakatumise eest. Ta rõhutas, et testimine ja vaktsineerimine on väga erinevad meetmed, millest viimane on elanike universaalne kaitse, et ära hoida raskelt haigestumist. Kert Kingo küsis seepeale, miks siis peetakse kiirtestide positiivseid tulemusi usaldusväärseteks, negatiivseid tulemusi mitte. Sellele vastas Katrin Idla, et kiirtestid näitavad vaid hetkeolukorda ning ei näita seda, kas tulemus oleks positiivne või negatiivne järgmisel või ülejärgmisel päeval, kui inimene üritusel osaleb. Lisaks on kiirtestide usaldusväärsus kindlasti väiksem kui PCR‑testil. Seepeale väitis Kert Kingo, et ometi tehakse kiirtestide tulemuste põhjal statistikat.

Selle ettepaneku poolt hääletas 4 komisjoni liiget ja vastu oli 5 komisjoni liiget ehk ettepanek toetust ei leidnud. Seejärel otsustas komisjon teha ettepaneku võtta eelnõu 11. jaanuariks 2022 täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus. Seda ettepanekut toetasid kõik komisjoni liikmed ning kõik komisjoni liikmed toetasid ka seda, et määrata otsuse eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks mind, Õnne Pillakut. Aitäh! Kolleegid soovivad küsida. Helir-Valdor Seeder alustab. Palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Te siin andsite ülevaate sotsiaalkomisjoni arutelust ja mitmel korral kõlas läbi, et valitsuse esindajad kinnitasid, et nad ei toeta negatiivse testi rakendamist nakkusohutuse tõendina, ja et ka tark teadusnõukogu on sellisel seisukohal. Ometi just teadusnõukogu – või oli see immunoprofülaktika nõukogu – tegi juba märtsis koolides testimist nakkusohutuse tõendina. See oli just nimelt ekspertide ettepanek valitsusele, mille realiseerimiseni jõudis valitsus alles novembris. Kuidas neid kahte erisugust seisukohta nüüd kokku viia? Milline siis ikkagi on teadlaste või ekspertide seisukoht? Ja teiseks, ma tean, et Tanel Kiik on veendunud testimise rakendamise vastane, aga Karilaid tegi eile ettepaneku negatiivset testi aktsepteerida. Milline on valitsuskoalitsiooni seisukoht? Kaks osapoolt, kaks erinevat seisukohta. Aitäh!

koolides testitakse. Põhjendus oli see, et koolide puhul on tegemist vabatahtliku skriinimisega. Tegu pole kohustusliku piirava meetmega, eesmärk on suunata need inimesed, kes annavad positiivse tulemuse, edasi PCR‑testi tegema. Liina Lumiste rõhutas, et isegi kui laps või lapsevanem keeldub [lapse] testimisest, ei keelata lapsele ligipääsu haridusele. Seetõttu ei saa koolis testimist võrrelda praeguse vaktsineerimispassipõhise süsteemiga. Ja mis puudutab erinevate inimeste arvamust, siis jah, Riigikogu liige ongi oma arvamustes vaba. Minu teada ei ole valitsus kiirtestide lubamist nakkusohutuse tõendina uuesti arutanud ja oodatakse ära uue teadusnõukoja seisukoht.

Siis polnud omikron meile veel saabunud. See [tüvi] on, olgem ausad, loonud täiesti uue olukorra. Ka teadlased on seda öelnud ja nüüd kordavad juba iga päev, et vaktsineerimine omikroni puhul enam ei päde ja keegi päris täpselt ei tea, kuidas sellega hakkama saada. Samas me teame kõik, et et omikron nakkab kiirelt ja põdemine on kerge. Ainukene meetod omikronil tõesti kiiresti sabast kinni saada on kiirtestimine. Ehk siis tookordne diskussioon, mida teie siin väljendate, tegelikult enam ei päde, samuti need otsused, mis tookord komisjonis vastu võeti. Äkki te tänase päeva ja täiesti uue olukorraga seoses kaaluksite võimalust seda otsuse eelnõu koalitsiooniga siiski toetada. See oleks tegelikult suur mõttekoht.

Aga see, kui te arvate, et need otsused praegu ei päde – teil on õigus oma arvamusele. Mina arvan, et sotsiaalkomisjon on teinud oma otsuse ja sellest lähtuvalt saab igaüks oma seisukoha kujundada.

Aga olukord on ju kardinaalselt muutunud. Te arutasite tegelikult möödunud probleemi. Täna, omikrontüve puhul on asjad teistmoodi ja kiirtestimine on sisuliselt ainus võimalus näidata, kas inimene on hetkel nakatunud või mitte. See pass ei näita ju suurt midagi. Rootsi kroonprintsess, kes on kolmekordselt vaktsineeritud, tavaliste dooside ja tõhustusdoosiga, jäi lühikese aja jooksul teist korda koroonasse. Kui tal see pass oligi ette näidata, siis mida see oleks andnud tema isale ja emale, kes samamoodi jäid koroonasse? Me oleme täiesti uues situatsioonis. Minu küsimus on see, et kas me ei peaks sellistes küsimustes mitte passima kaks või kolm kuud. kriisiolukorras muutuvad asjad väga kiiresti, siis tuleks nendele ka kiiremini reageerida ja sotsiaalkomisjonil sagedamini koos käia, et olukorda vahepeal analüüsida. Aitäh, Aitäh selle arvamuse eest! Komisjoni istungil tõepoolest me selle nurga alt seda küsimust ei arutanud. Jah, olukord on muutunud ja ma usun, et ka uus teadusnõukoda arutab seda uut olukorda.

ma küsingi sedapidi, et öelge, kas meil on mingeid andmeid, et see ja järgmine teadusnõukoda või selle liikmed oleksid eriarvamusel

Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mu esimene küsimus on see, et kui pädevad me oleme üldse arutama siin pädeva sotsiaalkomisjoni otsust, mis puudutab ju tegelikult eelnevat perioodi. Praegu meil on see omnivar, mingi viirus, mis

Aitäh! Ma alustan lõpust. Ma ikka tahaks mõelda ja uskuda, et kodu on inimesele sihuke turvakoht, kus ta tunneb ennast hästi. Ja me ju tegelikult ei räägi siin sellest, et kiirtestid oleks elule kuidagi ohtlikud. Me räägime sellest, kas asendada vaktsineerimispass

Üha selgemaks saab see, et eesmärk ei ole mitte inimeste tervise kontrollimine ja inimeste terve olemine, vaid eesmärk on

selgitada seda kangekaelsust, millega valitsus ja valitsuse kelgunööriks muutunud teadusnõukoda püüavad ühiskonnale peale suruda seda, et mitte testid ei oleks ohutuse tõendajad, vaid ohutuse tõendajaks oleks mitu kuud tagasi välja antud vaktsiinipass, mis ei hoia ära ei nakatumist, nakatamist ega [taga] kellegi terve olemist. Nii et kinnitage palun praegu täiesti ausalt, kuna meil on avalik ülekanne sellest istungist, et Reformierakond tahab ühiskonnas kehtestada totaalset kontrolli ja selle nimel välistab testide kasutamise. Aitäh selle arvamuse eest! Teie arvamus on vale. Ja mis puudutab vaktsineerituid, siis ma lihtsalt toon enda kohta näite. Mina olen kolm korda vaktsineeritud, aga iga kord, kui mul on kas nohu või kurk kriibib, teen ma kodus kiirtesti, et olla kindel, et kui ma tulen siia või lähen enda vanemate või vanavanemate juurde, siis ma ei sea nende tervist ohtu. Ehk see, mida eelnev ettekandja siin väitis, et vaktsineeritud inimesed ei testi, ei ole samuti tõsi. Ja ka teie väide oli vale. Aitäh

miks me testime koolides, kui tegemist ei ole usaldusväärsete andmetega. Siin tegelikult tuleb välja hoopis testide maaletoojate majanduslik huvi saada kasumit. Öelge, miks me teeme koolides teste, kui need ei ole usaldusväärsed. Aitäh! Te panete mulle suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud. Ja seda, miks me testime koolides, ma mõni hetk tagasi ka selgitasin. Aitäh!

Ettepaneku poolt hääletas 4 komisjoni liiget: Priit Sibul, Kert Kingo, Helmen Kütt ja Siim Pohlak. Vastu hääletas viis komisjoni liiget: Hele Everaus, Toomas Järveoja, Siret Kotka, Õnne Pillak ja Marika Tuus-Laul. Aitäh

Kert Kingo kommenteeris, et vaktsineerimata inimeste puhul on olemas ülevaade, kui paljud neist on nakatunud, sest neid testitakse, ent vaktsineeritud inimeste puhul selline ülevaade puudub, sest neid ei testita. Aitäh selle abi eest, et tuletasite meelde! Ma Me teame, et täna on tegelikult üks olulisi probleeme see, et meie kehtestatud piirangud kas ei ole loogilised või on kuidagi üksteisele vasturääkivad.

Aitäh! Ma arvan, et see süsteem, mis meil täna on, see, et nakkusohutuse tõend on vaktsineerimispass, on vägagi selge.

Aitäh! Hea ettekandja! Kas te ise saate ka aru, millisesse ämbrisse te just alles natuke aega tagasi astusite, kui ütlesite, et jah, teie olete ka vaktsineeritud, aga vanemate juurde minnes ikkagi teete testi, et olla kindel, et te neid ei nakataks? Aga sellest me räägimegi, et vaktsiinipass ei tähenda mitte midagi. Ainukene asi, mis nakatumisohutust tõendab, on test ja seda me tahamegi ellu viia, et inimesed saaksid testida ja tõendada seda, et nad ei ole enda kaaskodanikele ohtlikud. Ma ei saa aru. Ise tegutsete selle ettepaneku järgi, aga samas sõdite sellele sellele vastu. See on täiesti absurdne. Aitäh selle küsimuse eest! Esiteks, ma arvan, et enda lähedastest ja oma kolleegidest hoolimine ei ole mitte kuidagi ämber. See, et ma olen vaktsineeritud, on minu minu kaitse, millega ma kaitsen ka teisi, kes on minu ümber, sellepärast et mul on kordades väiksem võimalus üldse nakatuda viirusega. See, et ma võtan endale teise garantii ja ka testin, et olla täiesti kindel, kui mul on haigussümptomid, on topeltgarantii ja see tähendab inimestest hoolimist. Aitäh Andres Metsoja, palun! Aitäh! Mina olen ka veendunud, et kiirtesti kasutamine on igati mõistlik vahend, eriti kui me elame sellises pandeemiaolukorras. Aga minu küsimus tuleb pigem üldise riikliku olukorra kohta. Nimelt, ma läksin 26. detsembril Rootsi, veetsin perega puhkuse suusamäel ja tulin uue aasta alguses tagasi. Ühiskonnakorraldusest peaks püüdma aru saada. Sinna minnes ilmselgelt Rootsi riik kontrollis piiril meie vaktsiinipasse. Kohapeal ei olnud ühtegi piirangut, ei olnud ühtegi maski, toitlustuskohas ei küsitud vaktsiinipassi. Kui me aga Rootsist tagasi siis Eesti riigis oli võimalik laeva pealt niimoodi maha sõita, et mitte keegi ei küsinud mitte midagi. Lihtsalt, jääb natuke arusaamatuks, mida või kelle eest või kuidas me kaitseme. Äkki palun selgitate.

Ma üldse ei pisenda seda probleemi, millele te viitasite. Seesama piiridel kontrollimine on olnud probleem ja sellele me oleme korduvalt ka tähelepanu juhtinud

Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Enne kui läheme läbirääkimiste juurde, on saabunud Keskerakonna fraktsiooni ettepanek pikendada tänast istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella kaheni, ja me peame selle läbi hääletama.Head

Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada tänast istungit päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui kella 14‑ni. Panen selle teie ette hääletusele.

Edasi töötamist toetas 34 Riigikogu liiget.Saame edasi töötada. Nii, alustame Et oleks kinnitatud ka. Läheme läbirääkimiste juurde. Anti Poolamets, palun! Head kolleegid! Esmalt tuleb tõdeda, et praeguse COVID‑iga seotud selektiivsete piirangute jätkumine ei ole põhjendatud. Kui piirangud ei ole põhjendatud, siis on nad ebaproportsionaalsed. Seega tuleb nad kiiremas korras ära muuta, sest põhiõiguste piiramine peab toimuma kaalutletult, mitte nagu autoritaarses riigis, et tunde järgi näitame rusikat, näitame jõudu. Praegu piiratakse väga suure hulga inimeste õigusi ühiskonnaelus normaalselt osaleda ja sellele tuleb anda kohe tagasikäik. Seda ei oleks tohtinud juhtudagi, et negatiivsed testid lükati kõrvale. Seda ei oleks tohtinud juhtuda! Muutuvatele oludele reageerimiseks tuleb leida uusi strateegiaid ja esmaseks meetodiks ongi elementaarsete põhiõiguste tagasiandmine kõigile. See on just nimelt täna meie kätes.

aparatuur on nende kaitseks välja mõeldud. Ka valitsus on nende kaitseks välja mõeldud. Politsei peab kaitsma põhiõigusi. Kui piiramise alust ei ole, tuleb need õigused kohe inimestele tagasi anda. Negatiivse testi tõrjumise peamine funktsioon on praeguse valitsuse läbikukkunud ja põhiseadusvastane sundvaktsineerimine. Ma tuletan meelde põhiseaduse § 18: "Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele." Kaja Kallase valitsuse strateegia on algusest peale olnud vaktsineerimise pealesurumine. Just sellepärast võeti ära negatiivse testi võimalus. Sest ikka leidus inimesi, kes pääsesid kohvikusse tegeliku nakkusohutuse tõendiga. Seda ei saanud kuidagimoodi lubada. Dissidendid pidi eemale peletama vabast õhust, suusakeskustest, liuväljadelt. Küll on ohtlikud inimesed! Ravivad, tervendavad ennast, tõendavad, et nad on terved – nad on ohtlikud! See on juba düstoopia, kui terve inimene on eriti ohtlikuks kuulutatud. Kusjuures on ju selge, siinsamas kõrval on see test, millega näidata, kõik on korras. Ma võin suusatada, ma võin vabas õhus liugu lasta. Näidiskiusamisega hirmutatakse teisi, et nad alla annaksid.

Moodne autoritarism tõmmati nagu jänes kaabust välja, et näidata ma ei tea mida. Mida sellega näidata taheti? Võimu loomulikult. Näidiskiusamisega hirmutatakse teisi, et nad alla annaksid. Ja sellepärast surutakse jõuga peale vaktsiine, mis ei ole valmistatud praeguse [delta]tüve jaoks, ammugi mitte omikroni jaoks. Rullitakse üle põhiseadusest, väga jäärapäiselt rullitakse üle. Ken-Marti Vaher juhtis samuti tähelepanu tõsiasjale, et sund toimub koroonapassi kaudu. Süstimata elanikud ... Vabandust! Lisaaega kolm minutit, palun! ... on avalikust elust väljas, terve olemist ei saa enam testiga tõendada. Ta juhtis ühtlasi tähelepanu, et sundimine on kombeks autoritaarsetes riikides. Piirangutel ei tohiks olla mingeid varjatud kaudseid eesmärke nagu praeguse faktilise sundvaktsineerimise puhul. Maris Lauri ütles ilusti, et sundvaktsineerimine ei lähe kokku euroopaliku ilmavaatega, aga seesama sundvaktsineerimine, mis talle ei meeldinud, toimub kõigi silme all ja valitsuse juhtimisel.Tegelikult on isikud, kes end regulaarselt testivad, viiruse leviku seisukohalt märksa ohutumad kui vaktsineeritud inimesed, eriti COVID‑19 puhul, sest viirus levib asümptomaatiliste isikute kaudu. Tänaste reeglite järgi võivad vaktsineeritud isikud elada tavapärase elukorralduse järgi, nagu viirust poleks olemaski, aidates nii paratamatult selle levikule kaasa. Samal ajal visatakse kõrvale negatiivse testi tegijad. Kui restoranis viibib 20 isikut, kellest 15 on vaktsineeritud ja 5 testitud, siis on reaalselt võimalik veenduda 5 külastaja nakkusohutuses. Ülejäänud 15 puhul me tegelikult ei tea, kas nad on nakatunud või mitte.

juhul on hea märkida, et lisaks teaduslikele argumentidele negatiivsete testide toetuseks ning praeguse koroonapoliitika nõrkuse väljenduseks oli ka Tallinna

erinevus!Kuressaare Haigla peaarst Edward Laane ütles, tsiteerin: "Koroonapass enam ei kaitse. Ma olen väga seda meelt, et piirangud tuleb esimesel võimalusel ära lõpetada. [...] Need inimesed, kes on otsustanud end mitte vaktsineerida, võiks rahule jätta, sest vaktsineerimine on vabatahtlik otsus." Eilsel istungil vabas mikrofonis võttis sõna Hele Everaus, kes tunnistas samuti, et viirus levib vaatamata vaktsineeritusele. Lauri Läänemets teatas, et on taas kord koroonas. Omikroni tulek teeb kõigile selgeks, et vaktsineeritusel ja vaktsineerimatusel leviku suhtes vahet ei ole. Vaktsiinid ei ole selle tüve jaoks välja töötatud. Juba praegu peavad nii Soome kui ka Rootsi reisivad eestlased arvestama sellega, et koroonapassist enam ei piisa ja riikidesse sisenemiseks on vaja ette näidata negatiivne test. Omikroni tõttu on riiki sisenemisel negatiivse testi esitamise kohustuse kehtestanud Portugal, Iirimaa, Küpros, Läti, Itaalia, Kreeka, Austria, Taani ja teised. Täna on meil valida, kas toetada vabadusi või rohkem sundi.

Samal ajal inimestelt, kes on valmis oma nakkusohutust tõendama vahetult ürituse eel toimuva testimise kaudu ja kes on ühiskonnale ohutud, on võetud vabadus, elementaarne liikumisvõimalus, võimalus osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. See on mõistusevastane, see on vastutustundetu ja see on lõhestanud Eesti ühiskonda kohutavalt. See on praegu üks peamisi probleeme, mis on Eesti ühiskonda lõhestanud. Need lõhed lähevad suguvõsade, perekondade seest, inimesed on tülis, inimesed ei saa peredega koos liikuda, ühiselt üritustest osa võtta, isegi matustel käimine on teatud juhtudel jäänud selle taha.

nendesamade teadusnõukoja ja immunoprofülaktika komisjoni ekspertide ettepanekul viinud testimise sisse ning aktsepteerime negatiivset testi kui nakkusohutuse tõendit ja võimaldame nendel õpilastel osaleda aktiivselt koolis õppetöös – see on igati mõistlik aga samal ajal laiemalt ühiskonnas me seda ei luba. Põhjendus oli see, et ühel juhul on see vabatahtlik, teisel juhul mitte. See on ju vale! Me räägime negatiivse testi aktsepteerimisest nakkusohutuse tõendina kui vabatahtlikust võimalusest selle vaktsineerimispassi kõrval. See on vabatahtlik võimalus. Kes soovib aktiivselt osaleda ja on valmis testima, see saab osaleda. See ei ole kohustus. Keegi ei räägi kohustustest. Mis argument see oli, jäi mulle täiesti arusaamatuks. Ma tahan siinkohal jätkuvalt kinnitada, et Isamaa Erakond toetab seda eelnõu ja ettepanekut, et valitsus tegeleks sellega aktiivselt. See on üks võti praegu mõranenud ühiskonna kokkusidumiseks, lisaks paljudele muudele probleemidele, mis meil ühiskonnas on. Aga me peame kasutama seda võimalust ja andma inimestele võrdsed võimalused ligipääsuks aktiivsele elule

Aga ma tahan siinkohal avaldada laiemat muret valitsuse tegevuse üle. Küsimus ei ole ju ainult praegu arutuse all olevates negatiivsetes testides, et kas me neid aktsepteerime või mitte. Kogu valitsuse koroonapoliitika on täielikult läbi kukkunud.

Testimine ja koroonapassi aktsepteerimine sellisel kujul ja see vastuolu, mis ühiskonda on lõhestanud, sellest ma rääkisin. See on üks asi, mis jääb mõtlevale inimesele arusaamatuks ega tekita usaldust valitsuse otsuste vastu. Vaatame ka neidsamu piiranguid, millest siin on väga palju räägitud.

Vabatahtliku vaktsineerimise poolt olen ka mina – vabatahtliku, ma rõhutan, vabatahtliku vaktsineerimise poolt – selles kujunenud olukorras. See peab jääma inimese vabaks valikuks. Kui ta soovib, usaldab ja tal ei ole vastunäidustusi, siis palun – teeb asja selgeks ja vaktsineerib. Kes ei soovi vaktsineerida, nendele jätame negatiivse testi võimaluse. Aga kui valitsus tõeliselt soovib vaktsineerimist soodustada, siis ta selgitab, loob selleks vajalikud tingimused. Vaktsineerimiskahjustuste fondi rakendamine, tingimused. Vaktsineerimiskahjustuste fondi rakendamine, millest me oleme väga palju rääkinud ja mille kohta me oleme ettepaneku teinud, on ka üks tagatis inimesele, et valitsus võtab laiema vastutuse, hoolitseb võimalike tagajärgede eest ja tuleb inimestele appi, kui kaasnevad kahjustused. Me teame, et mõningatel juhtudel neid kahjustusi tegelikult on. Siiamaani ei ole meil eelnõu! Peaminister on mitu korda käinud parlamendi ees. No ei ole eelnõu vaktsineerimiskahjustuste

teostab Terviseamet selle üle järelevalvet. Ma loodan, et siiski mingisugune poliitiline vastutus ka valitsusliikmetel lõpuks selgub. Ma ei hakka rääkima siin hävinud vaktsiinidest külmlaos, mille eest poliitilist vastutust ei kanna keegi.

12 kuud garantii, et te ei haigestu. Siis, et ei, te võite küll nakkuse edasikandjad olla, aga te ei haigestu. Siis lõpuks, te võite küll haigestuda, aga te ei põe nii raskelt. Lõpuks, te võite raskelt põdeda ja haiglasse sattuda, aga surmajuhtumeid on vähem. See sõnum on järjest devalveerunud. Anname aru ja tunnistame, et me panime valesid ootusi ka nendele vaktsiinidele. Seda enam on põhjendatud, et me ühiskonnas aktsepteeriksime ühe meetmena just nimelt negatiivset testi nakkusohutuse tõendina. Usaldus ühiskonnas selle kaudu, uskuge mind, suureneb nii valitsuse kui ka eksperdinõukodade vastu, kes annavad soovitusi ja langetavad otsuseid. Nii et kutsun üles toetama seda eelnõu ja rakendama negatiivset testi nakkusohutuse tõendina. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Tiiu Aro. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Väga kuum teema, asjatundjaid palju. Väga hirmutav oli seisukoht, et vaktsineeritud olla on nagu midagi häbiväärset, kui juttu oli käepaelast. See hirmutab

ei pruugi veel tähendada, et viirust organismis ei ole, nakkusohtu ei ole, sellepärast et positiivne vastus tuleb alles nelja-viie päeva pärast, siis on inimesel enamasti juba ka sümptomid. Viiruse kogus peab olema

Vaktsineerimise eesmärk on palju laiem kui nakkusohtu ära hoida. Vaktsineerimise eesmärk on kaitsta ennekõike raskete haigusjuhtude ja surmaga lõppeva haigestumise eest. Kordan üle, mida ütles ka komisjoni esindaja Õnne Pillak. Täna on haiglas 188 raske COVID-iga patsienti, neist 79,8% on vaktsineerimata. Vaktsineerimisega kaitsed ennast, ennekõike ennast, aga pisut ka teisi. Kiirtest annab hetkeinfo, rõhutan veel kord. Aga valenegatiivne vastus võib teha palju kurja.

Koolides testimine, veel kord rõhutan üle, on tõepoolest skriining, sõeluuring eesti keeli, ja seal positiivse vastuse saanud lapsed saadetakse täiendavale testimisele.

Inimesel on õigus tervise kaitsele, see on põhiõigus, ja vaktsineeritud olla on ka põhiõigus. Veel kord, eesmärk on vähendada raskeid

teiseks, haiguskahtluse korral testib ennast, ja kolmandaks, kannab maski. Selle komplekti korral saame olla terved ja kaitsta ka teisi. Aitäh!

Palun! See võimalus teil on.

kõige mõistlikumaks. Samamoodi korrigeerin ära teise valeväite, justkui näeks see eelnõu ette vaktsineerimispassi asendamist negatiivse kiirtesti kiirtesti aktsepteerimisega. Vastupidi, see eelnõu näeb ette, et lisaks olemasolevatele aktsepteeritaks ka negatiivset testi nakkusohutuse tõendina. Aitäh Nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Jevgeni Ossinovski. Palun!

piiranguga, et alternatiivi testimise näol talle ei tekkinud, siis mina seda ei toetanud. Ma arvan, et selline alternatiiv oleks pidanud jääma – küll, arvestades valenegatiivsete suurt hulka kiirtestide puhul, pigem PCR‑testi võimalusena. Aga selline võimalus oleks minu meelest pidanud jääma. Seda seisukohta on toetanud ka Andero Uusberg, käitumisteaduslikult on koroonapasside

sellele ma rohkem aega praegu ei kuluta – on ikka see, et vaktsineerimise tempo on kehva. Me ei ole suutnud piisavat hulka inimesi piisavalt kiiresti vaktsiiniga kaitsta.

Arvestades praegu väga kiiresti levivat nakkust, on see väga tõsine mure. Vaatame tõhustusdoosiga hõlmatust – väga vaevaliselt läheb.

poliitilise tahte, milleks on poliitiliselt ära kasutada nende umbes 30% Eesti inimeste reaalsed hirmud, mis on vaktsineerimisega seotud, ja püüda poliitiliselt saada nende

Lihtsalt üks ilus näide näitlikustamiseks. Vabaduse väljakul on meil kaks telki: vasakul pool on testimise telk ja paremal pool on vaktsineerimise telk. Viimase nädala jooksul on järjest olnud võimalik vaadata, kuidas testimise telgi ukse taga on järjekord pikem kui vaktsineerimise telgi ukse taga. Meil ongi kaks varianti: me kas vaktsineerime ennast, et ära hoida hospitaliseerimist, või me seisame kõik järjepanu testimise järjekorras ja need, kes on vaktsineerimata, peavad minema doktor Talvingu ja teiste väljapaistvate Eesti meditsiinitöötajate käe alla elu eest võitlema. See, et me sellest täna ei ole rääkinud, on minu hinnangul tõsine mure ja probleem. Aga nüüd mõned märkused selle arutelu pinnalt. pinnalt. Viidati, et piirangud on ebaloogilised. Jah, loomulikult on ebaloogilisi piiranguid, neid on õige mitu. Tõepoolest, minagi arvan, et näiteks eneseisolatsiooni reegel, et ainult vaktsineerimata inimesed peavad lähikontaktsetena jääma eneseisolatsiooni, ei ole õige ega õigustatud.

põhimõtteliselt seda, et vaktsineerimine oleks halb, ebatõhus või ebavajalik. Ei tähenda seda. Valitsus või riik võib teha ka valesid otsuseid, ja ongi neid teinud, aga see ei muuda seda põhiprintsiipi.

näitavad, et vaktsineerimata inimeste, immuunkaitseta inimeste nakatumine oli kaks korda suurem ühe inimese kohta kui vaktsineeritud inimeste nakatumine. See on andmetepõhine fakt ja seda tuleb silmas pidada, nii et ei saa öelda, et on päris sama. Loomulikult ka vaktsineeritud inimesed nakatuvad ja nakatavad, see on õige. Ja see on põhiline vastus küsimusele, mille üks kolleeg tõi esile, et kuidas on niimoodi, et kui restoranis on kakskümmend ja viis on vaktsineerimata, aga testitud, siis nende viie puhul me teame, et nad on nakkusohutud, aga teiste puhul ei tea. Ei tea ka nende viie puhul, sest kiirtestide valenegatiivsete hulk on väga suur, absoluutset kindlust ei anna kumbki nendest vahenditest. Me tegelikult opereerime tervikuna nakkustõrje kontekstis ju arusaadavalt üleüldiste riskidega, populatsiooni riskidega, me ei tegele iga konkreetse inimese nakkusohuga. Nii et

ehk ei olnud alternatiivi. See alternatiiv on nüüd tekkinud ja ma arvan, et selles kontekstis tasub kindlasti hinnata ka seda, millisel viisil koolide nakkusohutust edaspidi tagada. See on põhimõtteliselt erinev lähenemine nii juriidiliselt kui ka nakkustõrje

aktsepteerimist nakkusohutuse tõendina võiks arutada. Ma eelistaks, et see oleks PCR‑test, mitte antigeenitest, kuna sellel on väga palju valenegatiivseid. Aga kahtlemata ei saa silmist lasta kõige olulisemat, milleks on tegelikult vaktsineerimise edendamine. Ma tänan! Aitäh! Protseduuriline küsimus. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Ma arvan, et see on väga oluline arutelu, väga põhimõtteline arutelu. Ma tuletaksin meelde Soome presidendi Sauli Niinistö sõnu. Ta ütles, et viirusega tuleb võidelda sellisel moel, et me ühiskonda ei lõhestaks. See, ma arvan, on ka põhjus, miks ma isiklikult seda eelnõu toetan. Ma loodan, et see eelnõu leiab ka parlamendisaalis toetuse ning on kohustavaks, poliitiliselt siduvaks signaaliks valitsusele. Kuid minu küsimus on selle kohta, et selles eelnõus ei panda ette seaduseelnõu algatamist.

see on vastu võetud juhul, kui on koosseisu häälteenamus, mitte lihthäälteenamus, ja koosseisu häälteenamus minu matemaatika järgi on minimaalselt 51 Riigikogu saadikut.

kuna ei ole ühtegi paragrahvi, mille alusel kodu‑ ja töökorra seaduses, ma veel kordan, tugineda teie tõlgendusele? Või te oskate välja tuua konkreetse paragrahvi, millele tuginedes te seda väidate? (Hääl

Eesti on õigusriik, meil on võimude lahusus. Seda, kuidas kohus otsustab, me keegi ette ei tea ja kohtuotsused on täitmiseks. Nüüd ma tulen selle protseduurilise küsimuse sisu juurde. Te ise ütlesite ka, et seda on põhjendatud varasema praktikaga. Jah, see vastab tõele. Lisaks, minu info kohaselt on 6. detsembri sotsiaalkomisjoni protokollis eraldi juhitud tähelepanu, selle otsuse eelnõu puhul on tegemist erimenetlusega, kus eelnõu lõpphääletus toimub esimesel lugemisel ning see vajab vastuvõtmiseks 51 häält. Jutt on siis sellest, et selline arutelu oli juhtivkomisjonis, milleks on antud juhul sotsiaalkomisjon. Minu teada oli see otsus konsensuslik. Nüüd, nagu ma vastasin esimesele protseduurilisele küsimusele, mille esitas härra Urmas Reinsalu, me arutasime seda [teemat] tõesti ka juhatuses. Oli teada, et see on taas see

austatud Helir‑Valdor Seeder, teie küsimusele. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, protseduuriline. Tänan, hea esimees! Praegusel hetkel on põhiseaduse järelevalve omistatud juba ka sotsiaalkomisjonile.

Mis nüüd juhtub? Juhtub see, et kui eelnõu saab 51 häält, siis on see valitsusele kohustuslik, kui ei saa, siis tänase seisuga, tänase teadmisega

Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Lisaks varasemale praktikale te tõite välja argumendi, et sotsiaalkomisjon konsensuslikult otsustas toetada selle eelnõu saali saatmist märkusega, et see nõuab koosseisu häälteenamust. Teid kui istungi juhatajat ma informeerin, et meie fraktsioon konsensuslikult toetab seda tõlgendust, et selle otsuse vastuvõtmiseks piisab

Ma tänan, härra Seeder, selle kommentaari või seisukoha eest! Ma saan sellest aru ja see vaidlus oli, nagu ma ütlesin, ka mõned nädalad tagasi.

Mainis täiesti äratuntavalt eelnõu tegijaid ja mina olen selle eelnõu autor. Palun-palun! Härra Põlluaasale mikrofon. Ma tänan! Härra Ossinovski väitis, justkui eelnõu tegijatel – mina olen selle eelnõu koostaja – oleks olnud soov mängida 30% inimeste hirmude ja paanika peal. Ma tahan selle väite väga kategooriliselt ümber lükata. Vastupidi, me tahame hirme ja paanikat ühiskonnas vähendada sellega, et inimestel oleks võimalus reaalselt tõendada tõendada enda nakkusohutust. Just nimelt see on selle eelnõu esitamise eesmärk. Ossinovski heitis ette, et miks me ei käsitlenud siin aruteludes muid teemasid, seda, miks on vaktsineerimine väga saamatult ja kehvalt läbi viidud, ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei ole ju selle eelnõu eesmärk. Eesmärk on just nimelt see, et me saaksime nakkusohutust tõendada ja ühiskonda vabamaks teha ning lõpetada selle inimeste diskrimineerimise ja kahte lehte eraldamise [selle järgi], kas nad on vaktsineeritud või mitte.

algataja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja teie olete selle fraktsiooni liige, selle fraktsiooni esimees ja nüüd tuleb välja, et ka üks selle eelnõu põhiautoreid, nagu te ütlesite. Nii et siin on kõik selge. Urmas Reinsalu, palun, protseduuriline küsimus! Austatud Riigikogu esimees! Põhiseaduse sätte ja vaimu täitmine on äärmiselt oluline. 19 päeva tagasi avalikustas Riigikohus otsuse, millega ta tuvastas siinsamas saalis aset leidnud tahtliku põhiseaduse rikkumise. See on esimene kord, kui kohus on tuvastanud põhiseaduse järelevalve menetluses selle, et parlamendi juhatuse enamuse ettepanekul on parlamendi enamus tahtlikult rikkunud Eesti põhiseadust. Seda ei leidnud mitte kunagi aset sõjaeelses Eestis. ole mitte kunagi aset leidnud nende aastakümnete jooksul, kui vabanenud Eesti parlament on ennast teostanud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et me sellest eelmise aasta kurvast õppetunnist

korralduse täitmata jätmise tõttu. Aitäh! Jah, see Riigikohtu lahend, millele te viitate, oli minu arvates minu jaoks väga oluline õppetund.

on oma töös üsna sageli, kui ei tule see välja otseselt seadusest, tuginenud oma praktikale. Praktika on olnud see, et ettepanek Vabariigi Valitsusele 51 häält. Ma oskan seda praegu ainult nii põhjendada, aga ma mõistan, et on ka teisi seisukohti. Ma saan sellest täiesti aru.Protseduuriline küsimus, Paul Puustusmaa, palun!

Keskerakonna fraktsiooni juhi Jaanus Karilaiu seisukohta, et Keskerakond toetab negatiivse koroonatesti kasutuselevõtmist ohutuse tõestamiseks kõrvuti koroonapassiga. Kuna siin on päevakorras, kas see on 51 hääle eelnõu või ei ole, siis ma paluksin Keskerakonna fraktsioonil toetada oma esimehe seisukohta ja sellisel juhul ei ole ju üldse kahtlustki, et me ületame 51 hääle künnise. Aitäh, Aitäh! Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu. Ma mõistan härra Mart Helme pragmatismi nendes küsimustes. Aga ma ei saa ühineda istungi juhataja teatava voluntarismiga põhiseaduse järgimises, mis tähendab seda, et olgu igaühel oma põhiseadus ja põhiseaduse tõlgendus, minul oma, Helir‑Valdor Seederil oma, härra Puustusmaal oma, härra istungi juhatajal ja Riigikogu [esimehel] oma ning kõik istugu ja elagu oma põhiseaduse tõlgendusega. Riiki nii ei juhita. Meil on rida julgeoleku-, sotsiaal- ja muid, majanduslikke kriise, millega Eesti on silmitsi. Kas me tahame nüüd tahtlikult tekitada ka põhiseaduslike institutsioonide toimimise kriisi põhiseaduse tahtliku mittetäitmise teel? Ma hoiatan, kui ohtlik võib olla selle ukse isegi riivamisi

jooksul meie riigiõiguslikus praktikas olnud. Ja nüüd me asume niisugusele voluntaristlikule põhiseaduse tõlgendamise teele, kus igaühel võib olla oma põhiseadus,

Ma hoiatan selle teest. Me vajame selgust selles, mis leidis aset eelmise aasta detsembris, aga veelgi enam vajame me jäika juhindumist põhiseaduse mõttest ja sättest. Aitäh!

Kuidas juhitakse Eesti riiki? Aitäh! See küll ei olnud väga protseduuriline küsimus istungi toimimise kohta.

kodu- ja töökord võimaldaks seda, et me kõigepealt hääletaksime, kas see on 51 hääle eelnõu, ja siis hääletaksime ka eelnõu ennast? Kas selline variant on võimalik? Aitäh!

Kuigi tuleb leidlik olla. Ma mäletan, et esmaspäeval härra Põlluaas päästis mind välja. Ei tahtnud ma kuidagi seda vaheaega võtta, aga enne päevakorra kinnitamist härra Põlluaas andis selle võimaluse ja ma tõesti kasutasin seda võimalust helistada, aga

Kui juhatus oli selles küsimuses konsensusel, siis mis see argumentatsioon oli? Ma saan aru, et kaalutlusotsus juhatusel tekkis. Te viitasite sellele 51

juhatuse liikmetel, kui nad konsensuslikku otsust isekeskis kaalusid? Aitäh! Jah, see oli kaalutletud otsus ja

Ja täna ju Riigikogu esimene aseesimees andis, ma saan aru, väga palju infot selle võimaliku poliitilise ettekande

Loomulikult kollektiivne käitumine põhiseaduse rikkumisel ei ole mitte vastutusest vabastav, vaid vastutust raskendav asjaolu.

rikkumist või põhiseaduse mõttega vastuolus olevat käitumist kergendav asjaolu. Nii et ma jään selle juurde. Paluksin see protokollida, härra juhataja, ja seda arvestada, et minu tõlgendus põhiseadusest on, et parlament võtab, kui parlamendiliikmete enamus poolt hääletab, vähemasti poliitiliselt siduva ettepaneku valitsusele täna vastu. See on põhiseaduse mõtte järgne ning sellisest põhimõttest lähtudes peame tegutsema ja peab ka valitsus tegutsema. Austatud

leidis, et jääme senise praktika juurde, et see eelnõu vajab 51 häält ehk koosseisu häälteenamust tulenevalt põhiseadusest, kus on räägitud ettepaneku tegemisest Vabariigi Valitsusele seaduse väljatöötamiseks, siis kas juhatus arutas ka seda, et kui see on põhiseaduses niimoodi sõnastatud, siis muud laadi ettepanekuid kui seaduse väljatöötamine põhiseadus ette ei näegi ja kogu meie praegune arutelu on põhiseaduseväline tegevus,

konkreetselt ettepaneku tegemisest seaduse väljatöötamiseks. Praegu me arutame ettepanekut, mille korral seaduse väljatöötamist valitsuselt ei eeldata. Aitäh! Ei, selle nurga alt me ei arutanud seda. otsus oli põhiseadusvastane. Aitäh! Mul ei ole küsimust, mul on repliik. Kuna Urmas Reinsalu viimases protseduurilises küsimuses viitas põhiseadusvastasele olukorrale ja mainis detsembrit, siis tegelikult detsembris tegi Riigikohus otsuse, et novembris Riigikogu tehtud otsus oli põhiseadusvastane. Aitäh! Ka see sai ära õiendatud. Nii, kõnevoorud. Siin saavad veel esineda, ma tuletan teile meelde, komisjonide esindajad.

Ma olen ikkagi seisukohal, et juhatuse kolm liiget ei saa otsustada,

Igasuguseid piiranguid saab kehtestada vaid siis, kui kuskil on olemas vastav regulatsioon. Praegusel hetkel seda ei ole. Praktika ei lähe siin arvesse. Siin saab määravaks olla ainult parlamendi koosseisu hääletamistulemus, mitte mingi 51. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. See otsus on nüüd langenud. Selle

teemal, et Riigikogu juhatus ei saa vastu võtta selliseid otsuseid, mis on põhiseadusvastased. Küsimus: kas te võtate personaalse vastutuse? Juhul kui võtate ja see asi läheb Riigikohtusse, siis millise vastutuse te võtate? Ärge rääkige poliitilisest vastutusest. Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Alustame hääletuse ettevalmistamist.Head

panen lõpphääletusele eelnõu 484. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Liigume edasi teise punkti juurde, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 433 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Kallid ametikaaslased! Võib-olla esimene küsimus, mis teist paljudel on – ja ma tunnistan, et see küsimus on põhjendatud –, on see, et kui väljas on –12 kraadi ja lumi, siis miks me ometi tegeleme elektritõukerataste küsimusega. Ent ma tuletan teile meelde Eesti vanarahva tarkust, mis räägib sellest, et rege rauta suvel ja vankrit talvel. Niisamuti tuleb meil tunnistada seda seaduspära, mis ei tulene mitte [riiklikest] seadustest, vaid loodusseadustest: aastaajad vahetuvad ja praegusele külmale talvele järgneb ühel hetkel kevad. Lumi sulab

mille populaarsus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud.Käesoleva eelnõuga piiratakse jalakäijate liiklusohutuse huvides osal teedel kergliikurite liikumiskiirust ja antakse kohalikele omavalitsustele õigus rakendada vajadusel – vajadusel, ma rõhutan – täiendavaid piiranguid. Muide, selle eelnõu puhul ei ole vaidlust, kas selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu poolthäälte enamust.

sellega arvestatud, ei ole osatud seda ette näha, ei ole piisavalt rajatud eraldiseisvaid ja turvalisi sõiduteid ja -radu jalgratturitele ja kergliikuritele.

Kui seda küsimust siin auväärt Riigikogus arutati, siis leiti, et selle õiguse andmine on põhjendatud,

traagilisi avariisid nende sõiduvahenditega. Probleem seisneb selles, et kõnniteedel liiklevad jalakäijad, teiste seas ka lapsevanemad väikeste lastega,

See põhjustab sageli liiklusohtlikke olukordi. See ei ole väljamõeldud probleem. Eelmise aasta augustis tellisin ma selles küsimuses avaliku arvamuse küsitluse, millest selgub, et näiteks siinsamas Tallinnas,

Aga me kõik mõistame, et taju selle kohta, mis on ohutu, võib olla eri inimestel väga erinev.

sellised näiteks supelrandade läheduses olevad jalgratta‑ ja jalgteed, kus suviti on väga palju inimesi, väga palju jalutajaid. See on kohaliku omavalitsuse enda otsus. Eelnõu uusi, vähetuntud ega võõraid termineid ei sisalda ja on üldiselt selline suhteliselt lihtne seaduseelnõu, aga selle mõju võiks olla positiivne.

siis tegelikult ka majanduskomisjon on käsitlenud sedasama kergliikurite ja liiklusohutuse küsimust. Ma arvan, et me juba praegu tegelikult näeme, et õnnetusi juhtub tõesti väga palju. Inimesed satuvad üsna tõsiste traumadega arstide hoole alla. Nii et ma arvan, et meil on seda teadmist piisavalt.

Mina isiklikult olen seisukohal, et siis võiks ju ka küsida, miks me tühjal maanteel ei võiks sõita 250 kilomeetrit tunnis, teisi autosid ju ei ole, miks ma ei või siis seal sõita, eks ole. Tegelikult enamik kõnniteid Eesti linnades, oleme ausad, on küllalt kitsad,

kõik mõistavad: sotsiaaldemokraadid toetavad väga rohepöörde kliimaeesmärkide saavutamist, see on meile väga oluline. Mina ütleksin, et pigem on vastupidi. Oleks väga kahetsusväärne, kui sellise tehnoloogilise innovatsiooni tagajärjel või selle tõttu inimesed tajuvad, et kõnniteel ei ole enam ohutu,

veel kord: praegu on kõige õigem aeg seda arutada, meil on võimalik veel seadustada muudatusi või siis neid mitte seadustada selleks hooajaks, algavaks hooajaks, kui tuleb kevad ja kui tulevad taas tänavatele elektritõukerattad ja teised kergliikurid.

isiklikud tõukerattad ja nende puhul sageli ei ole kiirus piiratud isegi mitte 25 kilomeetri peale, vaid sõidetakse palju kiiremini. Järelevalve küsimus on oluline ja ma arvan, et järelevalvet see eelnõu pigem hõlbustab, sest praeguse seadusesätte täitmise järele valvata on peaaegu peaaegu võimatu. Mida siis näiteks see politseiametnik seal kõnniteel teeb? See on väga subjektiivne, et kas oli selline kiirus, mis võimaldas ohutult mööduda või mitte. Kui möödus ja keegi pihta ei saanud, ju siis oli ohutu – no kuidas sa seda kontrollid? Siis on meil vähemalt konkreetne kiirusepiirang ja ma ma loodan, et on olemas instrumente, millega saab mõõta liikuvate objektide kiirust, või vähemalt on võimalik heade füüsikute abil sellised instrumendid välja töötada. Heiki Kranich, palun! Aitäh! Mul on täpsustav küsimus definitsiooni kohta. Ma saan aru, et peamiselt on eelnõu eesmärgiks needsamad elektritõukerattad ja minimopeedid, aga kas selle eelnõu definitsiooni kohaselt laieneb see kergliikuri mõiste ka jalgratastele, juhul kui nad kõnniteel sõidavad? Aitäh selle küsimuse eest! Ei laiene, jalgratas ei ole kergliikur. Siin on üks oluline erisus, millele ma juhiksin tähelepanu: me räägime kergliikurite liiklusest kõnniteedel. Kergliikuriga praeguse seaduse kohaselt võib igal ajal kõnniteel sõita. Jalgratta puhul on kõnniteedel liiklemine tegelikult piiratud. Kas praktikas seda seadust täidetakse või mitte, see on iseasi, aga jalgrattaga tegelikult tohib teatud tingimustel sõita kõnniteel. Kergliikuriga tohib igal ajal. Ja eks nende juhitavus on ka tegelikult erinev, võib-olla suurim erinevus on see, et üks on ikkagi mootorsõiduk ja teine ei ole. Aitäh selle küsimuse

nüüd oleme jõudnud kergliikuriteni. Tõsi küll, te tõite oma ettekande alguses välja, et see on rohkem suveprobleem. Aga no siin Tallinna tänavatel ma nukra näoga vaatan, kuidas pakirobotid lumehanges hullavad ja üritavad pakke kohale viia. Tundub, et see maailm liigub ikkagi järjest sinnapoole, et kõnniteed peavad heas korras olema kogu aeg, et üldse õigusruumi sisustada. Kuidas selle poolega on läinud? Ja kas see lumerookimise asi on ka paralleelselt kuidagi edenenud? Tegelikult need on omavahel vägagi tihedalt seotud. Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest võib öelda, et need küsimused moodustavad ühe terviku, mis puudutab, eriti linnades, liikumist, mugavust ja inimeste

Hea majanduskomisjoni juhi Kristen Michali targal juhtimisel me oleme kokku leppinud, et need kaks eelnõu, mis menetluses on, liidetakse üheks ja liigutakse nendega edasi. Ma olen kindel, et härra Michal, kes peale mind tuleb, võib‑olla saab ka täpsustada neid tähtaegu, et kaugele me jõuame jaanuaris

Eks me kõik teame, et Eesti liikluskultuuris on arenguruumi küll ja veel. Selles mõttes on see igati tervitatav eelnõu. Mulle meenub, et samateemalist [eelnõu] nende tõukerataste ja kergliikurite kiiruse piiramisega seoses on siin korra juba menetletud,

see välja näeks? See, kuidas see tehniliselt ja praktiliselt välja näeb – kui seadusandja on sellist tahet väljendanud, siis küllap selleks pädevad ametkonnad peavad need tehnilised lahendused, kui neid veel olemas ei ole, leidma. Aga mina olen aru

Aitäh, austatud esimees! Austatud kolleegid! Hea eelnõu autor!

– mitmel korral. Nagu siin saaliski on kõlanud, jäi ka komisjonis kõlama, et on mure just sellega, kuidas inimesed tajuvad

siis sellest hoolimata see tajumine on liikluses oluline, kuidas inimesed tajuvad, et liiklusruum on ja kuidas liiklus toimib.Ma võin ka menetlusotsused ära öelda.

Jätkaksin sellesama teemaga: lumi, libedus. See on akuutne teema, akuutne ka peale seda, kui kohalikud omavalitsused on asunud seda probleemi lahendama iseseisvalt.

ja mujal omavalitsused näevad vaeva sellega, et võtta see kohustus üle. Eelnõu, mis puudutab lumelükkamise kohustust, me kindlasti arutame jaanuaris-veebruaris-märtsis ja, nagu

ülekaalulisuse pärast ja selleks, et inimestel ülekaalu vähem oleks, on nuputatud välja, et paneme tõukerattale mootori juurde,

ebaolulise – küll innovaatilise – lahenduse edasiarendamise ja seadustamisega, aga me võiksime minna ikkagi juurte juurde tagasi: tõukeratas on see, mida jalaga saab tõugata.

Aitäh, hea ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Homset istungit saame alustada selle päevakorrapunkti jätkamisega ja küsimusega, kas soovitakse avada läbirääkimisi. Istung on lõppenud. Aitäh,